Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 13. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! prekinjeno 17. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Osemindvajsetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, s Predlogom priporočila.** Poročili je v obravnavo zboru predložil Varuh človekovih pravic. Besedo dajem varuhu človekovih pravic, gospodu Petru Svetini, za dopolnilno obrazložitev poročil. Izvolite. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani edini predstavnik Vlade, lepo pozdravljeni! Danes predstavljam 28. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic in poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2022. Predstavil vam bom le nekaj poudarkov iz obeh poročil. Lani smo obravnavali pet tisoč 975 zadev, od tega tri tisoč 26 pobud. Na lastno pobudo smo odprli 27 pobud in 62 širših vprašanj. Ugotovili smo 222 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti. Največkrat smo ugotovili kršitve načela dobrega upravljanja, neupravičeno zavlačevanje postopkov, kršitve enakosti pred zakonom, da je Slovenija pravna in socialna država, pravice do socialne varnosti in pravice invalidov. Največ kršitev, 47, smo ponovno ugotovili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na upravnih enotah, Ministrstvu za zdravje, občinah, inšpektoratu za okolje ter centrih za socialno delo. Veliko pobud se je nanašalo na neodzivnost, pogosto pa tudi na aroganco javnih organov. Nujno je ozaveščanje javnih uslužbencev glede pojasnilne dolžnosti in spoštovanja načela dobrega upravljanja. Vsi javni uslužbenci so dolžni posameznicam in posameznikom odgovoriti v razumnem roku. Center za človekove pravice, ki deluje v okviru Varuha, je pripravil analizo o zagotavljanju usposabljanja o človekovih pravicah za javne uslužbence v javni upravi. Ugotovili smo, da je takih usposabljanj zelo malo. Kot edina nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih v Sloveniji smo se zato povezali z Upravno akademijo in že vzpostavili sodelovanje glede usposabljanja o človekovih pravicah za vodilne javne uslužbence. Primer neodzivnosti javnega organa je na primer Ministrstvo za kulturo. Obravnavali smo pobudo, kjer ministrstvo na vlogo ni odgovorilo kar sedem let, tudi nam so odgovorili šele, ko smo jim poslali urgenco. Tega odnosa si državna uprava in javni uslužbenci ne smejo privoščiti. Prepogosto se soočamo tudi s prelaganjem odgovornosti med ministrstvi, neusklajenim delovanjem, izgovarjanjem na obstoječe prakse ali obstoječo zakonodajo. Že od začetka svojega mandata poslušam, da je razlog za številne kršitve pomanjkanje usposobljenega kadra. Na take izgovore ne pristajam. Pričakujem, da se odgovorni takoj in učinkovito lotijo sistemskega reševanja težav in pripravijo časovnico, ki je ne bodo ves čas spreminjali. Tak očiten primer je reševanje problematike pomanjkanja sodnih izvedencev v družinskih zadevah, kar lahko vodi v kršitve pravic in koristi otrok. V letnem poročilu dajemo priporočilo, da pristojni pripravijo nabor ukrepov in časovnico za uresničevanje tega priporočila. Na področju pravosodja še vedno ni prišlo do uresničitve našega priporočila za zagotovitev večje dostopnosti brezplačne pravne pomoči. Še vedno tudi ni zakona, ki bi celovito uredil področje obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Številna naša priporočila torej že leta ostajajo neuresničena. Poudarjam, da vsa Varuhova priporočila izhajajo iz konkretnih kršitev pravic posameznic in posameznikov, naših raziskav in analiz. Žal smo morali v aktualnem poročilu ponoviti več kot sto preteklih priporočil, ki so še vedno aktualna in neuresničena. Nekatera izmed njih ponavljamo že 10 let. Vlada še vedno ni ustanovila tudi mehanizma za koordinacijo izvrševanja določb Ustavnega sodišča po vzoru mehanizma za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki bi nudil strokovno podporo odločevalcem. To priporočilo izpostavlja tudi Evropska komisija v svojem poročilu o stanju pravne države v Sloveniji v letu 2023. Še vedno namreč narašča število neizvršenih odločb Ustavnega sodišča. V letnem poročilu, ki je danes pred vami, dajemo 83 novih priporočil. Iz odzivnega poročila Vlade je razvidno, da je od 75 naših priporočil, ki se nanašajo na Vlado oziroma njene resorje, zavrnjenih kar deset naših priporočil. Posebej nas skrbi, da se vseh deset zavrnjenih novih priporočil nanaša na ranljive skupine, od tega kar osem na pravice invalidov. Iz poročila Vlade je razvidno, da so stališča različnih ministrstev neusklajena, celo v medsebojnem navzkrižju, Vlada pa kot kolektivni organ tega gordijskega vozla žal ne preseka. Pričakujem, da Vlada vzpostavi koordinacijo med posameznimi vladnimi resorji in uskladi enotno stališče ter delovni načrt za uresničevanje naših priporočil, ki se nanašajo na več resorjev. Tak očiten primer je na primer pingpong med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za notranje zadeve glede našega priporočila za pripravo predloga zakona glede pravnega priznanja spola. Tudi naše priporočilo iz leta 2018, da je treba sprejeti zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled šolskih torb in preizkus na prisotnost drog ali alkohola, kaže na neusklajeno delovanje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Ministrstva za pravosodje. Žal premika še vedno ni. Lani smo zaradi draginje prejeli številne pobude, ki so se nanašale na ekonomske in socialne pravice. V zvezi s tem smo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozorili, da Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka neupravičeno razlikuje med mladoletnimi in polnoletnimi otroki, ki so jih starši dolžni preživljati. Opozorili smo, da razen starosti ni navedena nobena druga okoliščina, ki bi utemeljevala drugačno obravnavo družin. Poudarjam, da je takšna obravnava otrok in družin diskriminatorna. Država je dolžna sprejemati nediskriminatorne ukrepe. Na področju socialnih zadev smo prejeli številne pobude, ki se nanašajo na položaj invalidov. Naj najprej izpostavim težave z izvajanjem osebne asistence. Posamezniki, ki se jim je zdravstveno stanje poslabšalo in so zaprosili za večji obseg pravic po novih merilih, tudi ob poslabšanju stanja naj ne bi več dosegli kriterijev niti za prvotni časovni obseg. Obseg pravice se jim je tako zmanjšal, kar pomeni nedopusten poseg v žepridobljeno pravico. Glede tega dajemo tudi pristojnemu ministrstvu novo priporočilo, da upošteva naše mnenje, da je v primeru dodatnih vlog mogoče le odločanje glede upravičenosti do dodatnih ur osebne asistence, nikakor pa ne glede zmanjšanja že odobrenih ur. Takšno odločanje pomeni nezakonit poseg v že pridobljene pravice. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v odzivnem poročilu Vlade zapisalo, da morajo biti uporabniki osebne asistence obravnavani kot drugi državljani in da morajo biti enakopravno vključeni v družbo. Žal so to le prazne besede pristojnega ministrstva, saj so pet oziroma polovico naših priporočil, ki bi omogočala uporabnikom osebne asistence enakopravno vključevanje v družbo, zavrnili. Ob tem poudarjam, da v Sloveniji nujno potrebujemo alternativne oblike pomoči, saj je osebna asistenca zapolnila neurejenost področja storitev, področja oskrbe, varstva ali nege oseb, ki bi potrebovale drugačno obliko pomoči ali podpore. ali podpore. Priporočamo tudi uvedbo družinske asistence za otroke s posebnimi potrebami. Naše priporočilo iz leta 2020, naj se otrokom s posebnimi potrebami, ki za opravljanje temeljnih ali podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč, zagotovi pomoč tretje osebe, ostaja še vedno neuresničeno. Tudi pristojno ministrstvo v letošnjem odzivnem poročilu Vlade priznava, da se je obstoječa ureditev pomoči družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu v praksi uveljavila kot socialna oskrba odraslim, predvsem starejšim osebam.

Priporočamo tudi povečanje števila ur do delnega plačila za izgubljeni dohodek za nego otroka s posebnimi potrebami, nenazadnje pa tudi za ureditev prevoza otrok s posebnimi potrebami do kraja izobraževanja in nazaj, saj ugotavljamo, da občine v večini primerov le povrnejo stroške prevoza, namesto da bi prevoz organizirale, kot to določa zakon. Ponavljamo naše priporočilo, da je potrebna čimprejšnja sprememba Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki jim bo omogočila stalnega spremljevalca v šoli. Ponovno smo se srečevali s težavami oseb, ki se po zaključenem zdravljenju v bolnišnicah brez potrebne nege ne morejo vrniti v domače okolje, zanje pa ni mogoče najti niti ustreznega mesta v okviru socialnovarstvenih storitev. Za take primere je nujno okrepiti zmogljivosti institucionalnega varstva, sicer pa zagovarjamo deinstitucionalizacijo in dajemo poudarek na bivanje in oskrbo v skupnosti. Pristojno ministrstvo je dolžno razvijati skupnostne službe, ki podpirajo samostojno življenje posameznic in posameznikov v okolju, kjer živijo. Apeliram h krepitvi spoštljivega odnosa do invalidov. Razočaran sem bil nad javnim nasprotovanjem divaške civilne iniciative pri selitvi oseb iz doma na Krasu v Divačo. Ponavljam, da neizvajanje deinstitucionalizacije pomeni kršitev Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Na to opozarjamo že 13 let. Že leta opozarjamo tudi na to, da Slovenija še vedno nima neodvisnega telesa za spodbujanje varovanja in spremljanje izvajanja te konvencije. Že večkrat sem povedal, da trenutna situacija ni v korist invalidov in da je Varuh kot edina nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih v Sloveniji pripravljen prevzeti to odgovorno in zahtevno nalogo. V letu 2022 smo veliko pozornosti namenili dostopnosti grajenega okolja in storitev za invalide. Decembra lani smo predstavili Posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo tudi vam v Državnem zboru. Ponovno smo opozorili na dostopnost osnovnih in srednjih šol, sodišč in drugih objektov javnega prometa in infrastrukture, spletišč ter različnih storitev. Z namenom zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja za vse dajemo Vladi novo priporočilo, naj zagotovi sredstva za sofinanciranje izgradnje dvigal tudi v večnadstropnih stavbah in objektih v zasebni lasti, ki imajo manj kot pet nadstropij. Vladi predlagamo, da zagotovi pravne podlage in sredstva za subvencije po zgledu subvencij za energetsko sanacijo stavb. Glede starejših smo lani žal zaznali povečanje diskriminacije. Obravnavali smo zatrjevano diskriminacijo pri kreditiranju starejših. Banke so se sklicevale, da praksa odrekanja kreditov tako imenovanim prestarim osebam temelji na nekem aktu Banke Slovenije. Ugotovili smo, da tak akt ne obstaja. S tem področjem se intenzivno ukvarjamo tudi letos. Obravnavali smo na primer tudi pobudo glede plačevanja parkirnine v občini Železniki, ki pa je bilo možno izključno prek spletne aplikacije. Pobudnik je izpostavil, da so osebe, ki nimajo pametnega telefona in niso vešče uporabe aplikacije, v podrejenem položaju. Ugotovili smo neupravičeno diskriminacijo, saj plačevanje izključno le prek digitalne aplikacije ni v skladu z Zakonom o uvedbi eura. Zadovoljni smo, da je občina upoštevala našo ugotovitev in omogočila plačevanje parkirnine tudi s kovanci in bankovci. Zaznavamo tudi, da je nad starejšimi v družbi veliko prikritega nasilja, v državi pa nimamo ustreznih preventivnih programov za preprečevanje nasilja. Ničelna toleranca do nasilja vedno in povsod ne sme biti le fraza, ampak obveza države, da na vseh ravneh hitro in ustrezno ukrepa. Tudi položaju otrok smo lani namenili veliko pozornosti, saj smo samo na področju otrok obravnavali skoraj 400 zadev, ob tem pa smo se z vprašanji otrokovih pravic ukvarjali tudi še v okviru zagovorništva otrok, kjer smo obravnavali 141 pobud. Že leta opozarjamo na dolgotrajne sodne postopke, saj imajo na otroke bistveno bolj negativen vpliv kot na odrasle. Kot zelo kritično ponovno izpostavljam pomanjkanje sodnih izvedencev, predvsem kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. Zaznali smo več nasilja med mladimi na spletu ter medvrstniškega nasilja, kar moramo kot družba čim prej učinkovito reševati. Vsi organi imajo dolžnost posebej varovati pravice otrok, vključno s pravico, da so slišani v vseh postopkih, ki se nanašajo nanje in upoštevajo njihove največje koristi. Letos spomladi sem zato enega od namestnikov pooblastil izključno za otrokove pravice in zagovorništvo. Na področju zaposlenih in brezposelnih že leta opozarjamo na problematiko dolgotrajnosti in posledično premajhne učinkovitosti inšpekcijskih postopkov tudi na delovnopravnem področju. Od Vlade pričakujem, da zagotovi, da bodo postopki nadzora v vseh institucijah potekali v razumnih rokih, v nasprotnem primeru je pravna varnost ogrožena. Vlado in pristojno ministrstvo ponovno tudi pozivamo, naj nadaljujeta dejavnosti za odpravo prekarnosti. Na področju zdravja opozarjamo, da sta dostop do zdravnika in kakovost zdravljenja ključna elementa javnega zdravstva, toda stanje v državi na tem področju ocenjujemo kot zelo slabo, položaj pa se ne izboljšuje, zdi se celo, da se iz leta v leto slabša. Na številnih področjih beležimo pomanjkanje zdravnikov specialistov, število deficitarnih področij se iz leta v leto povečuje, posebej pereče je pomanjkanje družinskih zdravnikov. Zavarovanke in zavarovanci nimajo enakega dostopa do zdravnika, kar se kaže tudi v nesprejemljivo dolgih čakalnih vrstah. Že sedem let na področju duševnega zdravja opozarjamo in ponavljamo priporočilo, naj Ministrstvo za zdravje pripravi zakonsko ureditev opravljanja psihoterapevtskih storitev, toda še vedno nismo dočakali niti osnutka zakona. Opozarjamo tudi na vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, saj se več naših priporočil nanaša prav nanj, ki pa ostajajo neuresničena. Med neuresničenimi je tudi priporočilo, naj se zavarovancem omogoči doplačilo nadstandardne storitve. Ponavljamo tudi priporočilo glede spremembe zakonodaje, ki bi omogočala, da pritožba zoper odločbo imenovanega zdravnika zadrži njeno izvajanje. Kršitev načela dobrega upravljanja je tudi, ko imenovani zdravniki izdajo odločbe o bolniškem staležu za nazaj. ZZZS pozivamo, da spremeni pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja tako, da uskladi rok za podajo predloga za podaljšanje začasne nezmožnosti za delo s strani osebnega zdravnika z rokom, v katerem mora imenovani zdravnik odločiti v roku. Opozarjamo tudi, da je treba zagotoviti ustrezno število imenovanih zdravnikov na zavodu. Na področju okolja in prostora je poleg neodzivnosti organov lani prevladovala problematika hrupa. Že pred štirimi leti smo vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Lani je Ustavno sodišče, sicer v določenem postopku, odločilo, da je omenjena uredba v neskladju z Zakonom o varstvu okolja in drugim odstavkom 120. člena Ustave, ki določa, da upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru Ustave in zakonov. Rok za izvršitev odločbe se je iztekel julija letos. Še vedno opozarjamo na potrebno sanacijo Anhovske, Soške in Zgornje Mežiške doline ter Celjske kotline. Nujno je poglobljeno sodelovanje na medresorski ravni in vključevanje lokalne skupnosti ter gospodarstva. Glede zagotavljanja ustavne pravice do pitne vode iz 70. člena Ustave ponavljamo pričakovanje, da bo prišlo do podzakonskih aktov, ki bi morali biti sprejeti že leta 2018, s katerimi bo podrobneje urejeno področje gospodarskih javnih služb, varstva okolja in področje oskrbe s pitno vodo. Glede narodnih in etničnih skupnosti smo se tudi lani največ ukvarjali z romsko skupnostjo. Že vrsto let poročamo o problematiki sobivanja romskega in večinskega prebivalstva ter vključevanja pripadnikov romske skupnosti v družbo. Ponovili smo svoje stališče, da pravna in komunalna neurejenost romskih naselij ogrožata uresničevanje človekovih pravic in posebnih pravic romske skupnosti oziroma njihovih pripadnikov ter tudi ostalega prebivalstva. Prav tako opozarjamo, da običaji in navade romske skupnosti ne opravičujejo nezakonitih dejanj. Lani smo, na primer, posebno pozornost namenili vprašanju prisilnih porok, še posebej z mladoletnimi osebami. Ugotovili smo, da je ta problematika še vedno skrita in [da obstajajo] težave z identifikacijo takih primerov in žrtev. Na lastno pobudo smo obravnavali okoliščine v zvezi z volilno pravico pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Ugotovili smo neenotno prakso glede določanja in objave podrobnejših meril za zagotavljanje volilne pravice, kar povzroča tudi določeno nezanesljivost glede evidenc. V zvezi z volitvami dajemo novo priporočilo, naj se pripravi predlog sprememb zakona, s katerimi se bodo natančneje opredelila pravila za izvedbo predvolilnih soočenj na Radioteleviziji Slovenija, tako da ne bo neenake obravnave in različnih razlag zakona. Na to opozarjamo 12 let. Ponovno smo se ukvarjali tudi s svobodo izražanja. Ponavljamo kritiko, da še vedno ni bila sprejeta novela Zakona o medijih, ki bi določila tudi način varovanja javnega interesa glede uresničevanja določbe o prepovedi širjenja sovraštva v medijih. Opozarjamo tudi na nedopustnost tako imenovanega medijskega sojenja, to je vnaprejšnje javne obsodbe posameznikov, o katerih se pristojna sodišča še niso izrekla s pravnomočno obsodbo. Na področju tujcev se je večina pobud nanašala na dolgotrajnost postopkov, predvsem na upravnih enotah v Ljubljani in Mariboru. Ponovno izpostavljamo, da morajo biti tujci pred morebitno vrnitvijo v sosednjo državo individualno obravnavani. Tujcem je v teh postopkih treba zagotoviti tudi tolmače. V Azilnem domu v Ljubljani smo ugotovili primere neupravičenega pridržanja tujcev kot tudi to, da tam nastanitveni pogoji za večino oseb ne dosegajo minimalnih standardov, kot so opredeljeni v smernicah Evropske unije. Glede policijskih postopkov še naprej opozarjamo, naj policisti skrbijo, da pri varovanju javnih shodov ravnajo v skladu s pravili stroke in upoštevajo sorazmernost uporabe prisilnih sredstev. Glede omejitve osebne svobode ponovno opozarjamo na prezasedenost zavodov za prestajanje kazni – zaporov, tudi zaradi občutnega povečanja števila tujcev. Potrebna je izgradnja novih namestitvenih objektov v Ljubljani oziroma prenova zavoda na Igu. Že nekaj časa si prizadevamo tudi za izboljšanje položaja ranljivih skupin v omenjenih zavodih, zlasti položaja zaprtih oseb, ki zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo dodatno pomoč. Opozarjam na pomanjkanje več kot 100 pravosodnih policistov in pomanjkanje kadra na vseh področjih dela v zaporskem sistemu. Spoštovani! Podrobneje varstvo pravic oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, obravnavamo tudi v poročilu Državnega preventivnega mehanizma za leto 2022. Lani smo tako obiskali 98 krajev odvzema prostosti, največ policijskih postaj in domov za starejše. Vsi obiski, razen štirih, so bili opravljeni brez predhodne najave. Lani smo opravili tematske obiske sedmih domov starejših z namenom ugotavljanja načina varovanja na oddelkih za stanovalce z demenco. Še vedno se dogaja, da osebe varovanega oddelka ne morejo samostojno ali po svoji volji zapustiti doma in so torej zadržane brez ustrezne pravne podlage. Na to hudo kršitev omejevanja osebne svobode opozarjamo že osem let. Tudi center za usposabljanje, delo in varstvo smo opozorili, da so uporabniki, ki bivalnih prostorov ne morejo oziroma ne smejo samostojno zapustiti, dejansko nameščeni v varovane oddelke brez pravne podlage. Ob obiskih več policijskih postaj smo ugotovili, da v prostorih za krajša pridržanja pridržanim osebam ni zagotovljen dostop do tekoče vode. Opravili smo tudi dva tematska obiska psihiatričnih bolnic. Ugotovili smo, da se stiska, tudi prostorska, nanaša na okolja, kjer posamezniki tudi več mesecev čakajo na sprejem oziroma zadržanje v varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodov. Obiskali smo tudi šest kriznih centrov za otroke in mladostnike in opozorili, da se po uveljavitvi Družinskega zakonika čas namestitve otrok v centrih podaljšuje. Opozarjamo, da delovanje centrov ni podrobneje opredeljeno, zato priporočamo, da pristojno ministrstvo delovanje teh centrov uredi bolj celovito. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lani sem se srečal s številnimi predstavniki in organizacijami civilne družbe z različnih področij. Za zagotavljanje večje dostopnosti in prepoznavnosti naše institucije smo za občane in občanke v okolju, v katerem živijo, odprli 42 varuhovih kotičkov v različnih slovenskih občinah in s tem tudi nadaljujemo. Prav tako smo bili zelo aktivni tudi na mednarodni ravni. Udeležili smo se več različnih mednarodnih dogodkov. Na uradni obisk smo sprejeli posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice in okolje Davida R. Boyda. Aktivno sodelujemo Aktivno sodelujemo z evropsko mrežo nacionalnih institucij za človekove pravice, globalnim zavezništvom nacionalnih institucij, pa tudi s Svetom Evrope in Združenimi narodi. Posebej aktivni smo bili v Mednarodnem inštitutu ombudsmanov, v katerem opravljam funkcijo enega izmed direktorjev IOI za Evropo in sem tudi član svetovnega upravnega odbora. Letos sem bil izvoljen še za prvega podpredsednika Mediteranskega združenja ombudsmanov, kar kaže na dobro prepoznavnost in ugled slovenskega varuha na mednarodni ravni. Po več kot dveh tretjinah mandata v vlogi varuha človekovih pravic Republike Slovenije sem samo še bolj prepričan, kako pomembne so neodvisne institucije. Aktualne odločitve in ravnanja odločevalcev žal mnogokrat kažejo na to, da ni iskrene želje odpraviti nepravilnosti, na katere opozarjamo. Za odpravo ugotovljenih in preprečevanje novih kršitev ni dovolj, da se odločevalci zgolj načelno zavzemajo za spoštovanje človekovih pravic vseh prebivalk in prebivalcev. Treba je sprejeti konkretne ukrepe, tudi če zahtevajo več napora, spremembe zakonodaje ali dodatna finančna sredstva. Zato pa sta, spoštovane poslanke in poslanci, potrebna pogum in odločnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročilo je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti in pripravila Predlog priporočila Državnega zbora. Besedo dajem predsednici Evi Irgl za predstavitev poročila komisije. Izvolite. **EVA IRGL Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na 9. seji obravnavala 28. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2022. Besedo je najprej dobil varuh človekovih pravic, ki je uvodoma poudaril, da je bilo lansko leto prvo po dveh kovidnih, ko se je življenje pričelo vračati v običajne tirnice. Ponovno so začeli sprejemati pobudnike na sedežu Varuha ter opravljati delo na terenu. V letu 2022 so prejeli več kot 35 tisoč vhodnih dokumentov in ustvarili več kot osem tisoč 500 izhodnih dokumentov. Obravnavali so pet tisoč 975 zadev, od tega na lastno pobudo 62 širših vprašanj in 27 pobud. Ugotovili so 222 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti. V okviru Državnega preventivnega mehanizma, katerega namen je krepiti varstvo oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, so lani obiskali 98 krajev odvzema prostosti, največ policijskih postaj in domov za starejše. Vsi obiski, razen štirih, so bili opravljeni brez predhodne najave. Predstavnik Državnega sveta oziroma dveh njegovih komisij je poudaril, da precejšnje število ugotovljenih kršitev človekovih pravic kaže na to, da smo kot družba še vedno premalo občutljivi na različne pojave kršenja človekovih pravic.Kot možno rešitev vidijo intenzivnejše sodelovanje državnih organov pri odzivu na Varuhova priporočila. Stališče Vlade je predstavil predstavnik Ministrstva za pravosodje, ki je povedal, da pripravljajo novelo Zakona o varuhu človekovih pravic, ki bo varuhu omogočila še bolj intenzivno in poglobljeno delo na področju varovanja človekovih pravic. Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je dotaknil dostopnosti centrov za socialno delo za invalide z različnimi oblikami oviranosti. Nato so besedo dobila še različna ministrstva. Predstavnik Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je dejal, da poročilo Varuha razumejo kot konstruktivno kritiko. Še vedno imajo težave s pomanjkanjem primernih kadrov, na kar opozarjajo tudi v zadnjih dneh. Problem ostaja tudi prezasedenost v zaporskem sistemu, opazno je pomanjkanje pravosodnih policistov. V razpravi, ki je sledila, so članice in člani komisije podali svoja mnenja in stališča k vsebini priporočila oziroma poročila. Omenjeno je bilo zapiranje volišča na enem od veleposlaništev v tujini, izpostavljena pa predvsem problematika drastičnega zmanjševanja števila volišč v Republiki Sloveniji. Podano je bilo mnenje, da igra Varuh ključno vlogo pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato je prepoznan kot pomemben steber naše demokracije, ki služi kot most med oblastjo in njenimi državljani. Kljub vsemu pa obstajajo določene rezerve in področja, kjer so še možne izboljšave. V posameznih primerih in postopkih je treba na odziv Varuha čakati predolgo, Varuh pa bi lahko okrepil komunikacijo z javnostjo. Državljani morajo biti bolje informirani o delu Varuha ter o tem, kje lahko poiščejo pomoč. Ocenjeno je bilo, da so vsakoletna poročila Varuha dobro zastavljena – opozarja na prave probleme, po drugi strani pa včasih skrbi aroganca državnih organov. Ministrstva so bila zato pozvana h konstruktivnemu sodelovanju z Varuhom ter uresničevanju njegovih priporočil. Izpostavljeno je bilo, da Vlada ne deluje dobro oziroma optimalno, predvsem na področju pravosodnega in zdravstvenega resorja. Še vedno ni zagotovljena večja oziroma zadostna dostopnost do brezplačne pravne pomoči, primanjkuje tudi sodnih izvedencev v družinskih zadevah. Izraženo je bilo obžalovanje, da se vse sodbe ESČP ne prevajajo v slovenski jezik, kar je problem. Eden od razpravljavcev se je dotaknil digitalizacije ter posledično občutka starejše populacije, da je v zvezi s tem diskriminirana in nima dostopa do ustreznega izobraževanja. Domovi za starejše bi se lahko v večji meri opremili s tehničnimi sredstvi, kar bi omogočilo uporabnikom, ki imajo veliko obiskov, da bi se prek tovrstnih sredstev povezali s sorodniki. Po končani razpravi je ponovno dobil besedo varuh človekovih pravic, nato smo zaključili razpravo in na glasovanje je bilo dano gradivo, predlog priporočila, ki so ga prisotne članice in člani komisije soglasno sprejeli. Sestavni del tega poročila je predlog priporočila, ki ga je pripravila komisija kot matično delovno telo, in se glasi takole: Državni zbor Republike Slovenije priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v 28. letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2022, in izvedejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil Državnega preventivnega mehanizma. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo dajem predstavniku Vlade za predstavitev mnenja. Predvidevam, da bo to državni sekretar dr. Igor Šoltes z Ministrstva za pravosodje. Za govornico, prosim, ker je predstavitev mnenja. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Danes sta pred vami dve Varuhovi poročili, in sicer redno poročilo za leto 2022 in poročilo o nadzorih, opravljenih v institucijah, kjer je posameznikom odvzeta prostost, prav tako za preteklo koledarsko leto. Varuhova poročila nudijo celovit pregled stanja na področju človekovih pravic v Republiki Sloveniji in pomembno prispevajo k njegovemu izboljšanju. Izpostavljajo namreč področja,na katerih se srečujemo s težavami, in ponujajo priporočila, tudi zelo konkretna, za njihovo odpravo. Enako pomembno je, da Varuh v svojih poročilih izpostavi tudi napredek oziroma primere, kjer je prišlo do izboljšanja stanja, saj je to za Vlado tudi znak, kje in na kakšen način naj s svojimi prizadevanji nadaljuje. Varuhu in njegovim sodelavcem se ob tem zahvaljujem za trud, ki ga vlagajo v obravnavo primerov in pripravo poročil. Treba je seveda reči, da so priporočila in tudi poročilo vsako leto zelo obsežni, kar kaže seveda na obseg problematike, ki jo obravnava Varuh. Pri tem so seveda poročila namenjena tudi primerjavi tistih ukrepov, ki so bili v preteklosti ustrezno uresničeni, tistih, ki še niso oziroma kjer se delo še nadaljuje naprej. Vlada vsako leto pripravi tudi odzivno poročilo na poročila Varuha, ki ga predstavlja tudi danes tukaj v Državnem zboru. priporočili oziroma s tem odzivnim poročilom se vzpostavlja tudi medinstitucionalni dialog, koordinacija med ministrstvi, hkrati pa seveda to odzivno poročilo omogoča vpogled v delo Vlade na področju človekovih pravic tudi strokovni in splošni javnosti. Še posebej pomembno je, da se v odzivnem poročilu Vlada ne opredeljuje le do novih priporočil Varuha, pač pa da priporočila, podana v predhodnih poročilih Varuha, ki so seveda še zmeraj aktualna, tudi realizira. Prav tako je pomembno, da Vlada poleg aktualnega stanja uresničevanja priporočil predstavi tudi odzive iz preteklih let, ker to omogoča sistematično spremljanje napredka, ki ga je Vlada dosegla s svojimi prizadevanji za povečanje učinkovitosti varstva temeljnih pravic in svoboščin. Ta napredek poskušamo predstaviti tudi z ocenjevanjem stopnje izvrševanja priporočil s petimi standardiziranimi ocenami in na teh ocenah temelječo statistiko, ki bo na kratko predstavljena malo kasneje. Tudi letos je pripravo skupnega odzivnega poročila Vlade koordiniralo Ministrstvo za pravosodje in k oddaji prispevkov in odzivov so bili seveda povabljeni vsi resorji. Ministrstvo za pravosodje je torej koordinator priprave odzivnega poročila, ni pa seveda v tej vlogi, kar je pomembno poudariti, nadrejeno drugim ministrstvom, v smislu kaj in v kakšni obliki pripraviti in upoštevati priporočilo Varuha, pač pa kot našo temeljno nalogo štejemo predvsem krepitev zavedanja o pomenu medsebojnega sodelovanja in čim bolj konkretni navedbi ukrepov, ki bodo odgovorili na priporočila Varuha. Ocenjujem namreč, da eden izmed največjih izzivov ostaja ravno reševanje tistih priporočil, ki terjajo medresorsko usklajevanje in sodelovanje večjega števila resorjev. Mogoče je letos situacija še rahlo specifična zaradi spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije in nastanka novih ministrstev, kjer so se posamezne naloge razdelile tudi na novoustanovljena ministrstva, kar bo treba upoštevati potem tudi pri poročilu Varuha v naslednjih letih. Skupno odzivno poročilo je Vlada potrdila na 70. redni seji septembra letos. Za leto 2022 je Varuh podal 75 priporočil, ki se nanašajo na Vlado. Varuh je že govoril o številkah teh priporočil, tako da tega ne bom posebej ponavljal. Mogoče je treba reči to, da da od teh priporočil približno 15 priporočil predstavlja kar stalno nalogo, po drugi strani pa resorji nekako zavračajo realizacijo 10 priporočil z navedbo razlogov, kar seveda ne pomeni, da je problematika, ki jo to področje naslavlja, spregledana ali da se Vlada ne zaveda pomena problematike. Zavrnitev pogosto izhaja iz omejenosti razpoložljivih virov ali pa je posledica razhajanja glede metod oziroma sredstev za izboljšanje stanja na določenem področju. Treba je seveda vedeti, da so lahko različni pogledi po eni strani neodvisnega nadzora, kar predstavlja Varuh, in pa seveda na drugi strani ocene tistega, ki naj te ukrepe izvrši, zlasti v smislu tega realnega okvirja, v katerem posamezni resor deluje. Seveda pa so, kot že navedeno, razlogi za stališče Vlade za vsako posamezno priporočilo po odzivnem poročilu natančno pojasnjeni, podrobnejša pojasnila so seveda naknadno tudi možna po posameznih ministrstvih. Glede priporočil iz Varuhovih poročil iz preteklega leta želim poudariti, da je po ponovni preučitvi stanja do izboljšane ocene prišlo v kar nekaj primerih. Ta statistika je v celoti razvidna tudi iz skupnega odzivnega poročila. Kot ponazoritev, da dialog med Vlado in Varuhom dejansko deluje in da je Vlada dovzetna za dodatne argumente, naj navedem, da je pri dveh preteklih priporočilih Vlada po ponovni oceni v vseh okoliščinah umaknila oceno zavrnitve realizacije zaradi nestrinjanja. Statistika seveda nudi le omejen vpogled v delo Vlade, zato samo nekaj, tudi vsebinskih, zadev. Vlada je na primer sprejela tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju, katerega bistven cilj je implementacija dveh odločb Ustavnega sodišča, Varuh je na to opozoril že v več poročilih, Zakon o javnih financah, s čimer sta bili realizirani priporočili, ki se nanašata na finančno avtonomijo Varuha in drugih neodvisnih organov. Na Ministrstvu za pravosodje se pripravlja, kar je bilo že omenjeno s strani spoštovane predsednice Komisije za peticije, da pripravljamo spremembe Zakona o varuhu človekovih pravic, ki bodo lahko prispevale k realizaciji nekaterih priporočil varuha, na primer glede nacionalnega poročanja na področju boja proti trgovini z ljudmi, tudi glede vključevanja invalidskih in pa seveda poseben pomen v predlogu dajemo tudi tako imenovanemu varuhu otrokovih pravic, se pravi človekovim pravicam otrok kot eni najbolj ranljivih skupin našega prebivalstva. V avgustu je začel veljati Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki predstavlja pomembno sistemsko in celovito rešitev na področju socialnega varstva in tako naprej, še nekaj drugih zakonov, ki so se sprejeli v zadnjem v zadnjem obdobju. Bi pa mogoče za konec, da ne bom seveda predolg, za zaključek poudaril, da si bo seveda Republika Slovenija, Vlada še naprej prizadevala za dvig standardov varstva človekovih pravic in, kot je že omenil varuh, seveda je zelo pomembno, da je varuh na terenu, ker se poročilo seveda ustvarja na terenu, kjer se dejansko lahko varuh in njegova ekipa spoznajo z dejanskimi težavami, s katerimi se srečujejo ljudje pri pri uveljavljanju ali pa pri kršitvah človekovih pravic. In mogoče samo še to, kar je bilo mimogrede omenjeno, glede sodb in prevodov Evropskega sodišča za človekove pravice. Zadeve so v dogovoru, nekatere sodbe se prevajajo, da bi pa dosegli celovito zbirko vseh prevodov, pa je treba zagotoviti sodelovanje vseh relevantnih organov, Vrhovnega sodišča,

zaključil, da je za uresničevanje nekaterih priporočil ali pa pomembnega dela priporočil potreben pogum in seveda odločnost, vendar je treba dodati, da je v pravni državi poleg poguma in odločnosti potreben še ustrezen pravni okvir in pa finančno zagotovljena sredstva. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav! Najprej hvala varuhu za izjemno izčrpno in podrobno poročilo in naj uvodoma povem, da se strinjam s tem kar je povedal ob predaji 28. rednega letnega poročila predsednicama Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije, ko je opozoril, da kot družba postajamo vse bolj nestrpni in neobčutljivi za druge. Pri tem še posebej izstopa homofobno in transfobno nasilje na paradah ponosa v Ljubljani in v Mariboru prednedavnim. Varuh je pri tem ostro obsodil vsakršno obliko nasilja, ki ga je treba tudi sankcionirati. Navajam: »Spodbujanje sovraštva ali pa izražanje sovraštva je popolnoma nesprejemljivo in ne zgolj v neskladju s pravicami vsakega, ampak v neskladju s civilizacijskimi pridobitvami in človečnostjo nasploh.« Konec navedka. Žal ostaja neuresničenih še veliko priporočil Varuha iz preteklosti, prav tako poročilo v primerjavi z letom prej ne kaže bistvenega napredka. Varuh je lani v 187 primerih ugotovil 222 kršitev človekovih pravic, v poročilu pa je podal 83 novih priporočil. Ob tem skrbi podatek, da je bilo od 75 priporočil, ki se nanašajo na Vlado oziroma njene resorje, zavrnjenih kar 10 priporočil. Vsa zavrnjena priporočila se nanašajo na ranljive skupine, od tega sicer nekaj njih na pravice invalidov. Vsako leto narašča tudi število neizvršenih odločb Ustavnega sodišča, konec leta 2022 jih je bilo že 28.

Načelo dobrega upravljanja je bilo lani kršeno v 66 primerih, sledijo primeri neupravičenega zavlačevanja postopkov, kršitve enakosti pred zakonom, kršitve načela, da je Slovenija pravna in socialna država, kršitve pravice do socialne varnosti, kršitve pravic invalidov, naletel je še na osem kršitev pravice varstva človekove osebnosti in dostojanstva in na prav toliko kršitev pravice do zdravstvenega varstva – tako je vsaj zapisano v sporočilu Varuha za javnost. Varuh je po predaji poročila povedal, da med organi, ki kršijo človekove pravice, najbolj izstopajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, upravne enote, Ministrstvo za zdravje, občine, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in centri za socialno delo. Sedaj pa je treba seveda najprej povedati sledeče. Kar se tiče kritik na račun Ministrstva za solidarno prihodnost, je treba povedati, da tega ministrstva do konca prejšnjega leta sploh še ni bilo, in treba je tudi povedati, da ravno zahvaljujoč temu ministrstvu, Ministrstvo za solidarno prihodnost pravkar pospešeno pripravlja strategijo o deinstitucionalizaciji od leta 2024 do 2034, da se je temeljito lotilo dolgotrajne oskrbe in stanovanjske problematike in da seveda misli sistematično in sistemsko nasloviti nasilje nad starejšimi,

državni sekretar Feketija. Treba pa je jasno povedati – v vsem poosamosvojitvenem obdobju smo priča sistematični razgradnji socialne države, kar ima za posledico izrazito kadrovsko podhranjenost družbenih podsistemov, izrazito podhranjenost, posledice so pa potem jasne.

to se dogaja že dalj časa in temu se bo treba resno posvetiti. Tukaj naj povem samo še to, na socialnih vprašanjih ne moremo varčevati, ne tokrat, ne v prihodnosti in ne bi smeli v preteklosti. Naj nadaljujem. Poročilo Varuha človekovih pravic je izjemno obsežno in izjemno dobro strukturirano. Kršitve človekovih pravic podrobno obravnava na kar 477 straneh, če k temu dodamo še priloge, ki nam omogočajo vpogled v podrobnejši vsebinski pregled dejavnosti Varuha po področjih. Celotno poročilo obsega kar 700 strani, zelo temeljitih strani in zelo nas lahko skrbi, da imamo šetoliko težav v naši družbi. Zdaj pa še k poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma. Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola v 5. členu določa, da naloge in pooblastila Državnega preventivnega mehanizma, skrajšano DPM, izvaja Varuh, njegova naloga je varovanje oseb, jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in drugimi oblikami krutega, nečloveškega in poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. V Levici vsako leto skrbno proučimo poročilo o delu DPM, statistike obiskov, izvajanja nadzora in drugih aktivnosti DPM. Poročilo DPM za leto 2022 je tiskano v ločeni publikaciji, vendar je sestavni del rednega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022. Spodbudno je, da med obiski v letu 2022 DPM ni ugotovil primerov mučenja, še vedno pa nas lahko skrbijo številne stvari. S priporočili za izboljšanje stanja je DPM tako znova opozarjal na primere, ki lahko pomenijo nečloveško ali poniževalno oziroma slabo ravnanje s posamezniki, ki jim je odvzeta prostost, na primer zaradi prezasedenosti v varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodov. Poleg najpomembnejšega preventivnega učinka obiskov, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še preden se zgodi, DPM ugotavlja, da so se v številnih obiskanih ustanovah tudi v letu 2022 prav zaradi priporočil DPM bivalne razmere in ravnanje z osebami, ki jim je odvzeta prostost, izboljšale. Leta 2022 je DPM v vseh obiskanih kriznih centrih za otroke in mladostnike ponovno ugotovil, da se namestitve otrok in mladostnikov v kriznih centrih daljšajo. Obiske posebnih socialnovarstvenih zavodov je v letu 2022 znova zaznamovalo predvsem vprašanje prezasedenosti varovanih oddelkov teh zavodov, to je bila tudi tema tematskih obiskov, v okviru katerih je DPM obiskal štiri posebne socialnovarstvene zavode. Tudi na podlagi tematskih obiskov dveh psihiatričnih bolnišnic je DPM ugotovil, da se stiska, tudi prostorska, prenaša na okolja, v katerih posamezniki tudi več mesecev čakajo na sprejem oziroma zadržanje v varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodov. Ob obisku domov za starejše je DPM v preteklosti že večkrat opozarjal na neprimerne kadrovske normative in je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve priporočal, naj se, upoštevajoč povečane potrebe domov starejših, vezane tudi na spremembo strukture stanovalcev, ti zavodi prenovijo. Čeprav je v letu 2022 res prišlo do prenove kadrovskih normativov in se bo število zaposlenih postopno povečevalo, pa je DPM to leto ugotovil, da se v domovih starejših srečujejo z drugo težavo – primernega kadra, ki bi ga potrebovali za čim bolj popolno oskrbo stanovalcev, na trgu dela preprosto ni. In to je tisto, o čemer sem govorila prej. Plače so prenizke, kadra preprosto ni in vsi se moramo zavedati, da moramo kot družba usmeriti ves napor v to, da se to stanje popravi. To pomeni, na socialnih zadevah si ne moremo privoščiti varčevanja. DPM je na podlagi opravljenih tematskih obiskov leta 2022 tudi ugotovil, da obiskani domovi starejših sicer podpirajo koncept osebnega spremljanja, vendar je tudi ob teh obiskih, in takšne so bile njegove izkušnje tudi ob obiskih drugih domov starejših v preteklosti, ugotovil, da ta koncept dejansko še ni zaživel. V Levici si želimo in tudi že vsa leta skrbno spremljamo, da se situacija prosilcev za azil v azilnih domovih izboljša, ker je prostorska stiska tam izrazita. Veseli nas, da DPM ob obisku centra za tujce v Postojni poudarja, da je bila zaključena prenova sprejemnih prostorov za tujce, kar v sprejemnem obdobju pripomore boljši kakovosti tako namestitve kot tudi dejavnosti s tujci. V Poslanski skupini Levica poročilo Varuha človekovih pravic v celoti podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani! Dovolite, da se najprej zahvalimVaruhu človekovih pravic za izčrpno poročilo in dosedanje delo. V tokratni izdaji pozdravljamo elektronsko objavljeno publikacijo, ki sledi ciljem varovanja okolja in uvajanja zelenega poslovanja. Ena izmed ključnih prioritet Poslanske skupine Svoboda je dvigniti ugled države, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in dobrobiti državljanov. Iz poročila Varuha je razvidno, da je Slovenija na določenih področjih naredila korak naprej. V letu 2022 je bilo obravnavanih manj zadev kot med pandemijo leta 2020 in 2021. Opazen je napredek pri uresničevanju priporočil iz preteklih Varuhovih letnih poročil, vendar pa vseeno kot družba postajamo vse bolj nestrpni in neobčutljivi za druge. Veliko preveč je takšnih zadev, na katere Varuh opozarja iz leta v leto in na katere še vedno nismo našli odgovorov. Osnovna naloga Varuha kot gradnika med državo in civilno družbo je obravnavati pobude posameznikov, ki so trčili ob zid pravne države. Varuh opozarja, da se največ pobud nanaša na neodzivnost ali pa aroganco pristojnih organov, zaradi česar so postopki nedopustno dolgi. Izpostavljene so bile tudi druge kršitve, zato bi na tem mestu rada izpostavila nekaj primerov dobre prakse. Viden je napredek glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, izpostavljena so prizadevanja Ministrstva za pravosodje pri odpravi grajenih in komunikacijskih ovir za invalide, izvajati se je začela sistematizacija delovnega mesta romski pomočnik. Spodbudno je, da ni bilo ugotovljenih neupravičenih zavlačevanj v postopkih o začasni zaščiti razseljenih oseb iz Ukrajine. Z namenom spodbujanja enakega obravnavanja in enakih možnosti smo sprejeli Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je med najpomembnejšimi zakoni s področja varstva človekovih pravic. Med drugim je prav tako spodbuden podatek, da sodstvo obvladuje število prejetih zadev in zmanjšuje število nerešenih zadev. Prav tako smo v tem mandatu sprejeli težko pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim Slovenija dobiva nov steber socialne države. Strinjamo se z opozorili Varuha, da je na področju zdravstva potreben premik. V Poslanski skupini Svoboda imamo na področju zdravstvenega varstva jasne cilje in verjamemo, da jih bomo z novo ministrico tudi dosegli. Varuh je obravnaval tudi kar nekaj primerov zatrjevanega sovražnega govora v medijih. Zavedati se moramo, da se vsaka pravica, tudi pravica do svobodnega izražanja, konča tam, kjer se začne pravica drugega, zato pozivamo vse, da smo strpni in spoštljivi in začnimo pri sebi. Z mnogimi izzivi smo se v preteklih dveh letih že uspešno spopadli, mnogo pa jih je še pred nami. Kot družba lahko skupaj poskrbimo, da bo naslednje Varuhovo poročilo še krajše.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, varuh človekovih pravic! Pred seboj imamo tokrat že 28. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic, ki predstavlja nekakšen prerez stanja na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic oziroma nam daje uvid v to, v katerih primerih, ko se na institucijo Varuha obrnejo posamezniki z določeno težavo, je dejansko prišlo do kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pred seboj imamo torej dokaj obsežno gradivo z mnogimi primeri, kjer je bila ugotovljena kršitev človekovih pravic, kar kaže na to, da so da so človekove pravice ves čas na preizkušnji, obenem pa tudi na to, da je institucija Varuha med ljudmi dobro poznana in da se ljudje, tako kot tudi na Komisijo za peticije, ki jo vodim, obračajo, ker menijo, da so jim bile kršene človekove pravice oziroma menijo, da so bili neenako obravnavani v določenih situacijah, v katerih so se znašli, obenem pa zaupajo, da jim bomo v skladu s pristojnostmi tudi pomagali. Včasih se vloge posameznikov, ki se obračajo na našo komisijo, ki opravlja parlamentarni nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic, podvajajo z vlogami Varuha človekovih pravic. Takrat tudi institucijo Varuha zaprosimo za dodatna pojasnila v določenem primeru. Vendar pa je treba reči, da institucija Varuha včasih tudi ni dovolj hitro odzivna, na kar nas opozarjajo posamezniki s težavo oziroma opažamo, da je premalo zavzeta za določena vprašanja. Naj spomnim samo na primer tako imenovanih izgubljenih otrok oziroma ukradenih otrok, o katerih smo prvič spregovorili prav na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti in prav zaradi našega angažmaja, ko smo znali prisluhniti vlagateljici in tudi vse pristojne institucije pozvali, da se opredelijo do omenjene teme, obenem pa o njej razpravljali še na eni izmed sej komisij, je primer prišel tudi v medije. Obsežno poročilo Varuha kaže tudi na to, v kako hudih stiskah, predvsem socialnih, so mnogi ljudje. V stiskah, ki se seveda še bolj potencirajo v času, ko je država v težki krizi, bodisi situacija s covidom pred dvema letoma ali energetska kriza ali pa nedavne katastrofalne poplave. Torej, gre za vsebino, ki nam ponuja vpogled v stanje človekovih pravic v Republiki Sloveniji, ponuja pa tudi rešitve prek priporočil pristojnim institucijam. Nekatera priporočila, zlasti na področju Ministrstva za delo ter Ministrstva za zdravje, že vrsto let niso implementirana v zakonodajo in se zato iz leta v leto ponavljajo, kar ni vzpodbudno, predvsem pa je nesprejemljivo. Poročilo Varuha odkrito odpira dileme družbenega prostora in nam pokaže podobo časa, v katerem ni nikoli preveč človekovih pravic, je pa premalo doslednega spoštovanja le-teh in tolerance ter strpnosti do drugačnih. In prav toleranca in strpnost sta med osnovnimi temelji družbe in razvite demokracije. Varuh v uvodu zapiše, da postajamo vse bolj nestrpni in neobčutljivi za druge. Tudi sama kot predsednica komisije opažam prav to. Še vedno smo, žal, družba, ki zelo rada diskriminira oziroma izvaja neenako obravnavo ljudi zaradi določene osebne okoliščine, kar je nesprejemljivo. Največkrat se takšna neenaka obravnava dogaja invalidom, na kar sama opozarjam že vrsto let in vsakič znova sem razočarana, ko vidim, da na tem področju nismo dovolj napredovali, ampak da v nekaterih primerih celo stagniramo. Moram izreči tudi to, da smo vse prevečkrat priča situacijam, ko ljudje ne vedo, kaj pravzaprav je neenaka obravnava. Namesto da bi se kot skupnost podpirali in na nek način iskali pozitivne lastnosti pri ljudeh in situacijah, raje vedno znova padamo v razvrednotenje tistih, ki nam morda niso blizu zaradi neke osebne okoliščine, kot so recimo bolezen, invalidnost, politično prepričanje ali pa verska opredeljenost, kar je seveda zame nedopustno in zahteva od vseh nas, da se pri tem izboljšamo. Treba je pa povedati, da ko govorimo o neenaki obravnavi oziroma diskriminaciji, se moramo zavedati, da samo občutek, da si bil diskriminiran, še ne pomeni dejanske neenake obravnave in kršenja človekovih pravic, kot je to zapisano v definiciji. Za diskriminacijo oziroma neenako obravnavo nekoga, pa tudi za šikaniranje in izvajanje mobinga, vedno stoji bodisi strah tistega, ki dejanja izvršuje, ali pa občutek lastne večvrednosti. Ko nekoga neenako obravnavaš, mu pač želiš odvzeti vrednost. Prav vrednost pa je ena od najbolj pomembnih človeških psiholoških potreb, kajti ko se človek počuti vrednega, se počuti tudi povezanega z drugimi in z okoljem, v katerem biva. Naše delovanje bi moralo biti usmerjeno prav v povezovanje in vključevanje. S takšnimi ravnanji namreč rastemo kot družba in jo tudi plemenitimo ter delamo bolj zdravo, kar seveda posledično pripelje tudi do manj kršitev človekovih pravic. Kdaj pravzaprav nastopi neenaka obravnava in kdaj so s tem kršene človekove pravice? Takrat, ko se določeno osebo v primerljivi situaciji obravnava manj ugodno kot neko drugo osebo na podlagi neke osebne okoliščine. Največ prijav neenake obravnave in s tem kršenja človekovih pravic je s področja ranljivih skupin ter področja dela in zaposlovanja, kar je seveda zelo zaskrbljujoče, splohče vemo, da je prav delovno okolje tisto, kjer človek pravzaprav preživi večino večino svojega najbolj vitalnega dela življenja in zato je pravična obravnava pri delu in zaposlovanju ena izmed osnovnih pravic, na kršitve le-te pa je treba dosledno opozarjati. tudi na nadlegovanje na delovnem mestu, kar je bilo opozorjeno že na matičnem delovnem telesu, ko smo obravnavali Varuhovo poročilo, in na že prej izpostavljen mobing, ki ga je mimogrede precej težko dokazati, je pa veliko prisoten v delovnih okoljih in vsi moramo stremeti k pravičnosti, kajti prav pravičnost je tista, ki dela zdrave medčloveške odnose in ustvarja klimo, ki pelje do ustvarjalnih in uspešnih procesov v okolju in ne v zaviranje in slabe rezultate. Tudi Varuh človekovih pravic izpostavlja sistematični mobing na delovnem mestu kot nekaj nesprejemljivega, saj se ljudje zaradi tega znajdejo v hudih stiskah. Psihično mnogi takšna ravnanja težko vzdržijo, zato je vse več bolniških odsotnosti in mnogih drugih težav, saj to hromi delovne procese in zavira naš skupni napredek v bolj zdravo in uspešno družbo. Po podatkih Evropske komisije so še posebej starejše ženske pogosto žrtve nepravične obravnave, ko govorimo o delovnopravni zakonodaji. Obenem pa moramo vedeti, da je Evropska unija sprejela kar nekaj pomembnih zakonov, ki ščitijo pred neenako obravnavo, in prav vse članice Evropske unije jih morajo nekako udejanjati, če želijo zagotavljati skupna pravila o enakosti. Že prej sem omenila, da smo kot družba postali precej neobčutljivi in nestrpni do drugih, kar zaznava tako Varuh v svojem poročilu kot tudi mi na Komisiji za človekove pravice. Ta neobčutljivost do težav in osebnih stisk drugih ter nestrpnost, če izvzamemo res solidarno in humano ravnanje vseh državljanov ob katastrofalnih poplavah, pa se seveda kažeta na več nivojih, predvsem pa so za to različni vzroki. Eden izmed njih je zagotovo nezadovoljstvo s socialnim položajem, ki je vezan na upadanje standarda. Tudi hujskanje in širjenje sovraštva v družbeno-političnem prostoru širi med ljudmi nestrpnost in bolj kot spodbujamo takšna delovanja, več je je v družbi, zato bi zlasti v politiki morali biti bolj pazljivi, kako podajamo svoja stališča in kakšne vsebine ter s kakšnim namenom jih širimo. Odgovorna politika bo povedala stvari jasno, povedala jih bo odločno, ampak povedala jih bo tudi tako, da jih bo podkrepila z argumenti, ob tem pa bo skrbno pazila, da zadev, prvič, ne napihuje, drugič, ne manipulativno prireja, in tretjič, jih ne zlorablja. Delo v skupno dobro mora biti merilo političnega delovanja, prav tako zavedanje, da smo pravzaprav vsi eno in da le povezani lahko razumemo stisko drugega in pokažemo, da smo občutljivi zanjo, kar se je najlepše pokazalo prav pri enotnem odzivu v primeru katastrofalnih poplav. Zdaj pa bi se želela osredotočiti na štiri stvari, ki jih izpostavlja Varuh v svojem poročilu in so še kako pomembne v kontekstu človekovih pravic. Najprej, prvič, invalidi. Že dolgo opozarjam, da je nedopustno, da invalidi še vedno nimajo urejenega dostopa do javnega prevoza, čeprav je rok za ureditev potekel že lansko leto. Še vedno ni povsod zagotovljen dostop invalidom do javnih ustanov. Tukaj govorimo o centrih za socialno delo, govorimo o sodiščih, tudi o drugih javnih ustanovah. Mimogrede, pogovore, tako so povedali sami predstavniki invalidskih organizacij, so primorani ponekod opravljati kar na parkiriščih, kar je res nesprejemljivo. Še vedno ni urejen primeren dostop k centrom za socialno delo, tako za gibalno kot senzorno ovirane invalide. Še vedno je problem z dostopnostjo do srednjih šol za invalide in zelo dobro nam je že poznan primer, ko se oseba zaradi invalidnosti ni mogla vpisati na želeno šolo, ker ta pač nima urejenega dostopa. To moramo nujno spremeniti. Drugič. Starejši in njihov položaj. Kot predsednica Komisije za peticije sem v preteklosti obiskala kar nekaj domov starejših občanov in drugih oblik institucionalnega varstva. V vseh oblikah so me pristojni opozorili, da se soočajo predvsem s premajhnimi prostorskimi kapacitetami, to se je potem začelo počasi pod prejšnjo vlado reševati, in da se soočajo s premalo specifičnega kadra. Ta problem je viden tako v zdravstvenem kot socialnem varstvu, kar je seveda zelo zaskrbljujoče, obenem pa se moramo zavedati, da bodo morali ljudje, ki to delo plemenito, a tudi težko opravljajo, biti za to delo tudi primerno plačani. Naj povem samo primer – negovalka v Mariboru recimo dobi dvakrat nižje dohodke kot negovalka v Avstriji za isto delo. Če želimo kader zadržati, moramo torej dvigniti plače, in to nemudoma, pa tudi zmanjšati obseg dela glede na težavnost poklica. Naraščajo tudi cene oskrbnin v domovih za starejše občane, tudi do 30 odstotkov v zadnjih dveh letih, Vlada tudi ni podaljšala sofinanciranja DSO-jem zaradi kadrovskih normativov, obenem pa so se zaradi rasti cen za več kot sedem odstotkov povečali stroški dela. Visoka inflacija in visoke cene življenjskih potrebščin so pripeljale do tega, da je še bolj na preizkušnji dostojanstvo starejših, saj si lahko privoščijo vedno manj. Ob tem so najbolj na udaru starejše ženske nad 65 let – vdove, mi pa še vedno čakamo na sprejetje novele ZPIZ glede vdovskih pokojnin. Med 243 tisoč osebami, ki imajo dohodke nižje od praga tveganja revščine, je kar 85 tisoč upokojencev. Tudi Varuh opozarja na nujnost sprejetja pokojninske reforme. Dejstvo je namreč, da če bo ostalo še pet let isto, državna blagajna mogoče ne bo več mogla sofinancirati potreb, ki jih imajo upokojenci. Tretjič. Položaj otrok s posebnimi potrebami in vprašanje osebne asistence. Sama sem veliko v stiku s starši otrok s posebnimi potrebami, saj so zelo zaskrbljeni glede novele Zakona o osebni asistenci. Večkrat smo o tej temi, na mojo pobudo, razpravljali tudi na Komisiji za človekove pravice, nazadnje skupaj s komisijo Državnega sveta. Osebna asistenca je pomembno prispevala k dvigu kvalitete življenja vseh tistih invalidov, ki zaradi svoje okvare zdravja potrebujejo veliko podpore, da zaživijo samostojno življenje in da se čim bolj vključijo v skupnost. Vendar pa imamo tukaj še otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego, sedem dni v tednu, ves čas, torej skozi celo leto. Pred kratkim sem govorila z mamo iz Vipave, ki ima hčerko, za katero skrbi 24 ur na dan, ves čas potrebuje njeno pomoč. Mnogo je še takšnih. Seveda je vse te starše upravičeno strah, kaj se bo zgodilo, če pride do spremembe določenih zadev znotraj Zakona o osebni asistenci. Ali je lahko starš oziroma najbližji sorodnik osebni asistent? Jaz osebno menim, da to ni pravilno zastavljeno vprašanje. Ključno je namreč, kaj je v dobro uporabnika in kaj v njegovo največjo korist. Menim, da lahko starši in bližnji sorodniki v v posameznih primerih tudi najbolj kvalitetno poskrbijo za nego in varstvo, 24-urno nego in varstvo. Četrtič. Zdravstveno varstvo. Varuh je obravnaval veliko pobud, 18 je bilo utemeljenih. S to tematiko se srečujemo tudi na komisiji in terjamo odgovore od pristojnih, saj so posamezniki v hudih stiskah, včasih pa od pristojnih ne dobijo niti odgovora, že prej sem omenjala to institucionalno ignoranco, in takrat svoje delo opravi Komisija za človekove pravice. Največ izzivov je še vedno na področju predolgih čakalnih vrst, ki vodijo v hude stiske in res zahteven položaj pacientov. Potem je tukaj pomanjkanje zdravnikov specialistov, varuh je to že prej uvodoma omenil, pomanjkanje družinskih zdravnikov. Po oceni Evropske komisije bi potrebovali tisoč zdravnikov, da bi dosegli povprečje Evropske unije. Za pomanjkanje pa strokovnjaki pravijo, da sta vsaj dva razloga – prvič, ker nismo uspeli pridobiti novih mladih kadrov, in drugič, ker nismo izboljšali delovnih pogojev. Potem pomanjkanje kliničnih psihologov in pedopsihiatrov, kar je izjemen problem, zelo velik problem. Po podatkih NIJZ pa je vedno več otrok in mladostnikov podvrženih anksioznosti in depresiji. Tudi zato je treba nujno končno zakonsko urediti področje psihoterapije oziroma opravljanja psihoterapevtskih storitev. Ob koncu pa želim povedati še naslednje. Želim si, da bi se delo v skupno dobro in sodelovanje dejansko usidralo v politiki, ker bo to bolje za vse nas in za državljane. Vendar pa se je pri tem treba vprašati, v kaj verjamemo kot politiki, s čim lahko med državljane pripeljemo pomembne spremembe, ki bodo tudi pripeljale do manj kršitev človekovih pravic. Je to način političnega delovanja prek napada, tako da ena politična skupina dokončno poniža in razvrednoti drugo, ali pa nam je bližji politični način delovanja prek sodelovanja? Če se odločimo za konstantno napadanje v političnem in družbenem prostoru, potem se moramo zavedati, da je past takšne poti ta, da bo energija napadanja spet iskala boj naprej in se bo zmagovalna skupina ponovno razdelila in nadaljevala z napadanjem, žaljenjem, razvrednotenjem, ker je ta način tisto, s čimer se ohranja. Če pa politik vidi pot v boljšo državo, kjer bo tudi manj kršenja človekovih pravic, prek sodelovanja in na način, kjer se različni pogledi in rešitve zares slišijo in se nato vloži ves trud, kako priti do dejanskih rešitev, ki vključujejo vse najboljše predloge, ne glede na to, kdo jih je predlagal, potem se bomo zagotovo razvijali v boljšo družbo, predvsem pa bomo lahko izkoristili vse svoje potenciale in ambicije, ki jih pred nas postavlja današnji čas. Energijo in delo torej raje usmerjajmo v povezovanje in sodelovanje in ne v napadanje in izključevanje. Čas bi tudi že bil, da se iz obtoževanj premaknemo raje v pogovor in iz trenutne ujetosti in tudi velike polarizacije v družbenem prostoru raje v odprtost in širino. In morda je človekova pravica tudi to, da ima politiko, ki dela v dobro razvoja družbe, in ne politiko, ki se igra, kdo bo koga bolj razvrednotil in izničil. In ja, možno je, da se bo ta duh sodelovanja resnično počasi prelil v politiko in da se bomo zavedali, da je ravno sodelovanje v raznolikosti pot v več

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani varuh človekovih pravic s sodelavci, spoštovani predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! Poslanstvo Varuha človekovih pravic je varovanje dostojanstva slehernega človeka v Republiki Sloveniji, zato je naloga urada, da izvaja nadzor nad ravnanjem vseh vej oblasti v naši državi ter nad morebitnimi posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov. Varuh je lani v 187 primerih ugotovil 222 kršitev človekovih pravic, v poročilu pa je podal 83 novih priporočil. Na žalost vsako leto spremljamo priporočila, ki se ponavljajo, in teh je več kot 100 iz preteklih let. Največji kršilci človekovih pravic, ki najbolj izstopajo, so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, upravne enote, Ministrstvo za zdravje, občine, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in centri za socialno delo. Organi človekove pravice kršijo s tem, da ne odločajo o socialnih transferjih, ki jim pripadajo, o njih odločajo napačno ali da o pritožbah odločajo več let. Upravne enote ne odločijo pravočasno o vlogah za stalno prebivanje, kar ima lahko številne posledice, centri za socialno delo pa predvsem ne odgovarjajo ljudem na vprašanja o njihovih pravicah in kako jih lahko uresničujejo. Človek ima torej občutek, da iz leta v leto govorimo o človekovih pravicah, za njih pa ne naredimo pa dovolj. Izpostavil Izpostavil bi priporočila Varuha človekovih pravic v zvezi z invalidi. Ministrstvo za delo naj posebno pozornost nameni ukrepom krepitve spoštljivega odnosa do pravic invalidov in njihovega dostojanstva na splošni ravni in še posebej v konkretnih okoljih, kjer se načrtuje izvedbaprojektov deinstitucionalizacije. Sodišča in službe za informatiko naj spremljajo posebne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sodišč za namen lažjega dostopa do informacij sodišč za vse uporabnike, še zlasti za invalide. Posebej pa bi poudaril priporočila Varuha človekovih pravic v zvezi z otroki s posebnimi potrebami – uvedba družinske asistence tudi za otroke s posebnimi potrebami, povečanje števila ur do delnega plačila za izgubljeni dohodek za nego otroka s posebnimi potrebami, ureditev prevoza otrok s posebnimi potrebami do kraja izobraževanja in nazaj, saj občine v večini primerov le povrnejo stroške prevoza, namesto da bi prevoz organizirale, kot to določa zakon. Ministrstvo za zdravje pa naj zagotovi, da bodo otroci s posebnimi potrebami glede zobozdravstvene oskrbe obravnavani učinkovito in tudi prednostno. Izpostavil bi še priporočila v zvezi z otroki in mladostniki. Vlada naj glede na pomanjkanje sodnih izvedencev v družinskih zadevah stori vse potrebno, da se nevzdržno stanje v najkrajšem možnem času odpravi, saj to lahko vodi v kršitve pravic in koristi otrok, ter da sprejme jasen nabor ukrepov in časovnico za uresničevanje tega priporočila. Ponavlja se tudi priporočilo, da naj se za celotno področje izobraževanja sprejmejo zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled šolskih torb in preizkus prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst, orožja, drog in alkohola. Pristojno ministrstvo je namreč zavzelo stališče, da tega priporočila ne bo upoštevalo zaradi nestrinjanja. Varuh človekovih pravic zato opozarja na nasilje med mladimi in na spletu kot na družbeni problem, ki ga je treba čim prej učinkovito nasloviti. Priporočila na področju socialnih zadev. Ministrstvo za delo naj upošteva stališče Varuha, da pri ponovni oceni upravičenosti do osebne asistence, ko upravičenec zaprosi za povečanje priznanega obsega osebne asistence, ne pride do zmanjšanja obsega osebne asistence, tudi ko ni prišlo do spremembe stanja upravičenca. Po mnenju Varuha je namreč zmanjšanje že priznane pravice do osebne asistence lahko utemeljeno edino z izboljšanjem zdravstvenega stanja. Če ponovim. Varuh je lansko leto ugotovil 222 kršitev človekovih pravic, v poročilu pa je podal 83 novih priporočil. Med največjimi kršitelji je ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec iz stranke Levica. Zelo zaskrbljujoče so besede Varuha človekovih pravic, ki pravi, da so številna priporočila že leta neupoštevana,

Glede na to, da se kršitve iz leta v leto ponavljajo, pa bi bilo mogoče dobro razmisliti o nekakšnem seznamu z imeni in priimki, kdo je odgovoren, ki bi se javno izpostavljal, da bi ljudje lahko to spremljali in silili aktualno oblast in posameznike, da te kršitve tudi odpravijo. Standard človekovih pravic je relativno visok, vendar se vsi zavedamo, da je vedno prostor za izboljšave. Nekaj teh izboljšav smo dodali tudi mi v času prejšnje vlade, predvsem na področju ministrstva za delo, ki ga je v tem času uspešno vodil naš minister Janez Cigler Kralj. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo mnenja, da se o spoštovanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji ne bi smeli pogajati, zato bomo priporočilo podprli. Spoštovani varuh človekovih pravic! V Poslanski skupini Nova Slovenija vam želimo uspešno delo, nam vsem pa čim uspešnejše reševanje ugotovljenih krivic tudi v prihodnosti. Hvala lepa. In kot zadnja še poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani varuh, kolegice in kolegi! Obravnava poročila Varuha človekovih pravic je bistveno več kot formalnost. Poročilo Varuha pravzaprav predstavlja obširno, celovito in predvsem nujno evalvacijo o tem, kako Republika Slovenija uresničuje temeljno poslanstvo države. Poročilo namreč priča o uspešnosti pri varovanju temeljnih človekovih pravic in pri ohranjanju človekovega dostojanstva ter ohranjanju in krepitvi našega življenjskega standarda. Prav tako pa pomembno ugotavlja sposobnost Republike Slovenije, da zaščiti tiste najranljivejše. Socialni demokrati razumemo temeljno poslanstvo države kot našo skupno družbeno odgovornost, zato z obžalovanjem ugotavljamo, da kot družba postajamo vse bolj nestrpni in vztrajno izgubljamo empatičnost do sočloveka. Žal pa to ni zgolj subjektivna opazka. Vse to ljudje v praksi doživljajo skozi različne oblike upadanja socialnegastandarda pri veliki večini državljank in državljanov Slovenije. V luči tega si bom dovolila izposoditi nekaj besed, ki jih je Peter Svetina zapisal v uvodnik poročila in so še posebej relevantne prav za 13. redno sejo Državnega zbora. Citiram: »Ne le zgodovina, tudi aktualne odločitve odločevalcev kažejo, da je v politiki veliko lažje kritizirati odločitve in opozarjati na kršitve človekovih pravic drugih, veliko več poguma in odločnosti pa je treba za uresničevanje človekovih pravic vseh prebivalcev, ne da bi jih oblast pri tem diskriminirala.« Za ohranjanje socialnega standarda bo torej treba bistveno več od medsebojnega kritiziranja posameznikov, ki so zanj tako ali drugače odgovorni. Potreben bo pogum za uveljavitev tvorne politike sodelovanja, ki temelji na kolektivnem prizadevanju za dvig življenjskega standarda v siceršnjih in ohranitev socialne varnosti v izrednih razmerah za vse državljanke in državljane. In v duhu tega splošnega poziva bi se rada v nadaljevanju stališča dotaknila ključnih ugotovitev Varuha človekovih pravic, začenši s položajem invalidov v Sloveniji. Decembra 2022 je Varuh pripravil posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide in vsebina tega poročila je relevantna do današnjega dne. V Poslanski skupini Socialnih demokratov ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še vedno pozivamo, da po zgledu Ministrstva za pravosodje, ki je začelo pripravljati analizo dostopnosti sodišč že leta 2017, na medresorski ravni pripravi ustrezen popis trenutnega stanja prostorske dostopnosti vseh javno dostopnih objektov, ki so v lasti države, ter da na podlagi popisa stanja prostorske dostopnosti pripravi realen akcijski načrt za sistematično odpravo tektonskih ovir za gibalno ovirane ljudi, ki naj vključuje tudi oceno potrebnih finančnih sredstev za njegovo uresničitev. Prav tako nadaljujemo s pozivi, da se na ravni resorjev, pristojnih za izobraževanje, znanost, šport in mladino, pripravi ustrezen popis trenutnega stanja prostorske dostopnosti vseh javno dostopnih objektov, kjer se izvajajo

Torej, kjer se izvajajo izobraževalne, športne ali mladinske dejavnosti ter da se na podlagi tega pripravi realen akcijski načrt za sistematično odpravo tektonskih ovir za gibalno ovirane ljudi z oceno finančnih posledic tega načrta. Močno nas tudi žalosti, da še vedno ni bilo premikov na področju pravic gluhih in slabovidnih, zato ponovno opozarjamo, da 94 % enot centrov za socialno delo ne vsebuje taktilnih oznak za orientacijo slepih in slabovidnih, le dobra polovica je imela jasno označen vhod, ki omogoča neoviran dostop osebam z motnjami sluha oziroma vida. Še vedno pričakujemo prvenec pri uvedbi reliefnih napisov in simbolov ter napisov v Braillovi pisavi, prikazovalnikov pisnih informacij ter predvajalnikov z videoposnetki v znakovnem jeziku in s podnapisi ter možnost vgrajevanja slušnih zank v slovenskih centrih za socialno delo. Podobno je tudi na področju položaja otrok s posebnimi potrebami. Še vedno ostaja velika diskrepanca med predvidenimi cilji in spoštovanjem veljavne zakonodaje na lokalni ravni. Težave slepih in slabovidnih otrok v procesu vzgoje in izobraževanja so še vedno prisotne. Javni šolski sistem nosi pridevnik javni prav na račun dejstva, da omogoča dostopnost vsem pod enakimi pogoji, a še vedno slepim in slabovidnim ni zagotovljen dostop do prilagojenega učnega gradiva, prav tako tudi ni ustreznih prilagoditev pri udeležbi otrok na različnih tekmovanjih iz znanja. V sklopu položaja otrok s posebnimi potrebami je prav posebej nesprejemljivo, da se Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in, še posebej relevantno, enake možnosti, citiram, »ne strinja s predlogom Varuha, da je Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, sporen«. Poudarjam, da pri ponovni oceni o upravičenosti do osebne asistence ne sme priti do znižanja ur, do katerih je uporabnik že bil upravičen, kajti ne gre pričakovati, da se bo njihovo stanje izboljšalo in ne moremo na ta način posegati v že pridobljene pravice in od ministrstva v zvezi s tem pričakujemo ponovno obravnavo priporočila. Nadalje pa zahtevamo ustrezno ukrepanje pristojnih resorjev, da se preneha ponavljanje priporočil iz sklopov položaja invalidov ter otrok s posebnimi potrebami. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje je posebej pereča tema, ki jo je v svojem poročilu zajel tudi Varuh. V tem kontekstu je bistven problem pomanjkanje zdravnikov specialistov, porast števila deficitarnih področij in pomanjkanje družinskih zdravnikov. Vse to pa ultimativno ogroža zdravje posameznikov in poslabšuje kakovost njihovih življenj. Socialni demokrati smo že od začetka mandata jasni glede naših prioritet v zdravstvu, ki smo jih ponovili tudi ob nastopu mandata nove ministrice za zdravstvo. Pričakujemo, da bo ministrica zasledovala izboljšanje organizacije in upravljanja zdravstvenega sistema, predvsem javnih zdravstvenih zavodov, da bo postavila jasne cilje in predvsem časovnice za uresničevanje zavez in da bo zagotovila boljše in pravičnejše financiranje zdravstvenega sistema. Zelo dobro se zavedamo nove realnosti, ki so jo za državo prinesle poplave, in v tem kontekstu smo znotraj stranke opravili številne razprave. A vsakič znova pridemo do istega zaključka – reševanje javnega zdravstvenega sistema mora biti deležno popolnoma enakovrednega fokusa kot obnova po poplavah. Na tej točki opozarjamo tudi na pomen duševnega zdravja. Ministrstvo za zdravje še vedno ni pripravilo zakonske ureditve opravljanja psihoterapevtskih storitev, zato do konca leta pričakujemo oprijemljiv osnutek predloga zakona. Na tem mestu se tudi celotna Poslanska skupina Socialnih demokratov pridružuje opozorilom Mladega foruma SD, da imajo duševne stiske nesorazmeren vpliv na otroke, kar je v luči pomanjkanja kliničnih psihologov in pedopsihiatrov še toliko bolj zaskrbljujoče. Pričakujemo, da bo Ministrstvo za zdravje ta izziv pod novim vodstvom vzelo resneje, kot je to bilo obravnavano doslej. Spoštovane kolegice in kolegi! To so le nekateri izmed ključnih izzivov, ki jih izpostavlja Varuh v svojem 28. letnem poročilu. Velika večina zbranih pa je takšnih, ki že leta čakajo na ustrezno rešitev, in takšnih, katerih čimprejšnja rešitev je nujna za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, človekovega dostojanstva ter za ohranjanje relativnega socialnega standarda in krepitev kakovosti življenja vseh Slovenk in Slovencev. Izzivi, s katerimi se v naši državi soočamo v tem trenutku, so veliki. Prizadevanja pa so že dolga leta nezadostna, kar aktualno situacijo še dodatno otežuje, predvsem za tiste najranljivejše pripadnice in pripadnike naše družbe otroke, bolne, ostarele, invalide in socialno ogrožene. V izhodišču stališča sem govorila o naši kolektivni odgovornosti, ki je tukaj jasno razvidna. Z v poročilu izpostavljenimi izzivi so se bile dolžne tvorno soočiti prejšnje vlade in sklici državnega zbora in tako se je dolžna soočiti tudi aktualna oblast, morala pa se bo tudi prihodnja, ne glede na politične nazore. To je tisti pravi pomen kolektivne odgovornosti do uresničevanja temeljne funkcije države. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava o poročilih in o predlogu priporočila. Prvi je k razpravi prijavljen

Spoštovani varuh človekovih pravic s sodelavko, tolmač znakovnega jezika, hvala vamza vaše tolmačenje, predstavniki Vlade in ministrstev, žal ne na najvišji ravni, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate od drugod! Dober dan! Najprej čestitke varuhu za izvolitev za prvega podpredsednika Mediteranske zveze ombudsmanov. To ni kar tako. To ni kar tako. Slovenija ni velika država, ni močna po ne vem katerih značilnostih, ima pa velike ljudi, prizadevne ljudi, pogumne ljudi in številne delovne ljudi, ki se dokažejo doma in so cenjeni doma, še večkrat pa v tujini. Torej, najtežje je biti prerok v domačem kraju, tako da, spoštovani varuh in celotna ekipa, čestitke za ta dosežek. Želim vam dobro delo, ker to pomeni še več dela, še več odgovornosti. Najprej bi na splošno pokomentiral vaše poročilo, spoštovani varuh, kar nekaj zelo pomembnih in zelo pomenljivih stvari. Ne bom povzemal še enkrat celotne vsebine, ki je izjemno zgoščena in zelo obsežna, zahvaljujem se za tak sistematični pristop. V splošnem vaše delo, vaš urad in vaše poročilo dojemam kot vest našega naroda, vest naše skupnosti. Vi ste tisti, ki nam pokažete zrcalo, kakšni smo in kam gremo, kajti prepričan sem, da kakor se obnašamo ali kakšen imamo odnos do najranljivejših, takšna je tudi družba. Mi, ki smo, lahko rečem, blagoslovljeni, da smo zdravi, da lahko stojimo na dveh nogah, slišimo, vidimo, govorimo, se pravzaprav zelo težko vživimo v drugega, ki mu vse te ni dano, pa nimamo mi za svoje stanje nobenih, prav nobenih zaslug. To nam je dano in ravno zato smo se še toliko bolj dolžni skloniti k tistim, ki nimajo te sreče, in jim pomagati, da lahko čim bolj samostojno zaživijo in upravljajo svoje življenje. Mimogrede, to je bilo vodilo, da je bila leta 2017 Nova Slovenija kot takrat še precej manjša opozicijska stranka, iniciatorka sprejetja Zakona o osebni asistenci. Zahvaljujem se vsem, ki ste takrat in so takrat podprli sprejetje tega zakona. Tudi na področje tega zakona se danes nanaša kar nekaj primerov in priporočil Varuha, ampak vsaj imamo ta zakon. Omogočili smo tistim, ki so najranljivejši, da so končno po desetletjih pridobili najsodobnejši standard pravic, gotovo pa bo treba še veliko, veliko tega dodelati, da bo stvar urejena celovito, pravično, tudi vzdržno, če hočete. Tudi to je naša odgovornost in moramo vedeti, kaj in kako si kot družba lahko privoščimo in te vire, ki so nam na razpolago, tudi primerno razporejati. Varuhu se zahvaljujem za generalno priporočilo o veliki potrebi po koordinatorju oziroma centralni koordinaciji med resorji in med ministrstvi v Vladi. Mislim, da je to, tudi po svoji izkušnji dela v vladi, eno izmed ključnih priporočil, kajti sam varuh je v predstavitvi svojega poročila danes tukaj in že večkrat povedal, da je, saj ne gre za njega, tudi on kot on kot tako visoko postavljena funkcija v naši državi, v hierarhiji naše države, žrtev pingponganja med resorji, podajanja vročega kostanja, kdo je, kdo ni, največkrat kdo ni pristojen, kaj šele naše državljanke in državljani. Mislim, da smo se že vsi srečali s tem. Najlažje je dvigniti roke in reči, to pa ni naša pristojnost. Od koga pa je? To pa mi nismo dolžni vedeti, nekdo drug, sami poiščite in tako naprej. Upam, da ste, spoštovani predstavniki Vlade, dobro slišali to priporočilo. Kot

sklep z imenom generalnega koordinatorja za reševanje priporočil Varuha človekovih pravic na Vladi. Zelo bom zadovoljen, vesel in hvaležen, ko bo to objavljeno tudi javno, če pa ne bo, pa vas bom v imenu vseh tistih, ki čakajo na odgovore, na vaša priporočila stalno opominjal s sredstvi, ki jih imam kot opozicijski poslanec na voljo. Mislim, da je to ena izmed temeljnih odgovornosti vas vseh, ki ste danes tukaj, predvsem pa tistih, ki jih danes tukaj ni, pa bi morali biti. Običajno se na stališča poslanskih skupin ne odzivam. V svojih razpravah skušam pogledati generalno sliko in se osredotočiti na nekaj glavnih zadev. Danes pa se moram odzvati na stališče Poslanske skupine Levica in v zvezi s tem imam eno dobro novico in eno slabo. V zvezi z njihovimi izraženimi stališči imam dobro novico, da obvladujejo vsaj dva ključna resorja, da bodo lahko vse uredili v najkrajšem možnem času, do novega leta. Poglejte, danes, leta 2023, po vseh krizah, po covid krizi, zdaj, ko imamo poplave, potem imamo zelo blizu

Sprejmi sklepe, ukrepe in, zelo pomembno, dodaj denar za uresničevanje teh sklepov, ker drugače je vse skupaj ena hinavščina. Tega je pri nas veliko. Tudi sam nosim odgovornost za to, da ni vse rešeno, ampak se spomnim, da smo Varuha resno jemali in poskušali tudi v težkih razmerah covida najti denar, izboljševati ukrepe, korak za korakom. Seveda se ne da vsega naenkrat, ampak dolžni smo pa to delati, ne samo [govoriti], treba je, moramo, bomo. Solidarna prihodnost je potrebna zdaj, ne v prihodnosti. Od državnega sekretarja sem slišal eno dobro izhodišče,

Mislim, da je nekaj takega, ne sicer na nivoju uresničevanja priporočil Varuha, ugotovil tudi sam predsednik Vlade, ki je nedavno javno izjavil, da si je otežil delo, vlada si je otežila delo s tem, ko je povečala število resorjev. Težko je zdaj, rečejo, da je po bitki vsak general ali pa najlažje je biti pameten, ampak poglejte magnetograme. Poglejte magnetograme pri obravnavi spremembe Zakona o Vladi. Pa bom tu naredil piko. Nova Slovenija je opozorila in bi lahko dal, oprostite, ne vem, kako se po slovensko reče, hashtag, da ne bo potem tega, da nismo vedeli. Resno, državni sekretar, se strinjam z vami, to večje število ministrstev ne pomaga. Poglejte mojo izkušnjo. Poslanec Državnega zbora marca letos pošlje ministrstvu, saj zdaj ne vem, ali je bilo za solidarno prihodnost ali je bilo za delo, poslansko pobudo. A veste, kdaj sem ob številnih urgencah predsednice Državnega zbora, ker sem bil tudi na kolegijih zelo tečen, dobil odgovor? Poslanska pobuda se je pa nanašala na javni razpis, ki je imel rok zaprtja nekje v aprilu. Odgovor, da ni možno kaj narediti, sem dobil po skoraj debelih šestih mesecih. Kaj lahko naredim s takim odgovorom? Državljanke in državljani rečejo, lahko ga in si nekaj obrišem, oprostite mojemu sarkazmu. Tako ne bomo prišli niti do Gardalanda, kaj šele do solidarne prihodnosti. Varuh in njegovo poročilo je ogledalo. Slaba novica, ker sem pri dobri in slabi novici, pa je še vedno odziv na eno izmed stališč poslanskih skupin, da so očitno na Ministrstvu za solidarno prihodnost tako smrtno resno vzeli to poročilo, da so vsi umrli in ni nobenega tu. Spet oprostite sarkazmu. Že samo s prisotnostjo ali pa neprisotnostjo kažemo svoj odnos oziroma prisotnost ali neprisotnost je nekje tudi politični statement. Vsebinsko pa bi se, spoštovani varuh, glede na vaše poročilo osredotočil na tri področja, so tudi za Novo Slovenijo, za našo poslansko skupino izjemno pomembna. Prvo je področje zdravstva. Področje zdravstva je Varuh omenil kot eno izmed najbolj perečih. Omenil je, da ni enake možnosti dostopa do zdravstvenih storitev. Posebej me je zadelo tudi, kot sem razumel iz vašega poročila, da ni ustreznega dostopa za mladostnike s posebnimi potrebami do zobozdravstvene oskrbe. Že populacija se srečuje z izjemnimi težavami pri dostopu do zobozdravstvene oskrbe, kaj šele najranljivejši, mladostniki s posebnimi potrebami. Jaz mislim, da imajo tu predsednik Vlade, ki je zadnje tri mesece vodil Ministrstvo za zdravje, njegov predhodnik in sedanja ministrica ogromno odgovornost. Na enake stvari opozarjamo v Novi Sloveniji, pa smo deležni posmeha. V ponedeljek sem predsedniku Vlade tu glede področja zdravstva, ne prvič, postavljal tudi ustno poslansko vprašanje, deležen sem bil posmeha v smislu, da bo pa zdaj vsak politikant iz Državnega zbora govoril o zdravstvenem sistemu. Upam, spoštovani varuh, da ne boste tudi vi deležni takega posmeha, ker kaj pa varuh ve o zdravstvu. Obrnimo se k sebi in vsi skupaj pomagajmo, kot skuša to Nova Slovenija, ministrici s številnimi dobrimi predlogi, da se končno začne delati na večji dostopnosti v zdravstvu, še posebej pozorno glede najranljivejših, s spremembami glede ZZZS, da bo tisti, lahko rečem, kar velik kup denarja pravično razdeljen in da človek, ki bo to vplačeval v zavarovalnico, ne bo imel samo pravice do čakalne vrste, kot je to sedaj. Hvala, varuh, da ste to posebej posebej naglasili. Zelo me je zadelo in prizadelo stališče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je celo zavzelo stališče, da priporočila Varuha človekovih pravic, naj se naj se za celotno področje izobraževanja sprejmejo zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled šolskih torb in preizkus prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst orožja, drog in alkohola, ne bo upoštevalo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je reklo, da tega priporočila ne bo upoštevalo zato, ker se ne strinja z njim.

Kolegice in kolegi, vodje poslanskih skupin ste verjetno v zadnjem času sprejeli predstavnico Urada za mladino. Predstavnica Urada za mladino mi je predala tudi rezultate raziskave Mladina 2020. V desetih letih so se primeri težav, frustracij, samomorilnega razmišljanja, depresij eksponentno povečali, tudi zaradi tega vrstniškega nasilja in ostalega nasilja med mladimi. In Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje reče, da priporočila Varuha človekovih pravic, da se ustrezno uredi pregled šolskih torb in preizkus prisotnosti nevarnih predmetov vseh vrst, orožja, drog in alkohola, ne bo upoštevalo.

Drugo oziroma naslednje področje in tudi zadnje področje, da ne bom predolg, ki sem ga želel naglasiti, je pa opozorilo Varuha, je lahko velikokrat zaradi majhnosti sodišč, kolegialnega odnosa med sodniki in tako naprej priča oziroma da zaznava nevarnost

in zaradi tega, ravno zaradi tega, smo tudi eni izmed iniciatorjev, da se spremeni nekaj na tem področju. Tudi danes bomo glasovali o začetku ustavnorevizijskega postopka, ki bi začel spreminjati sodni sistem tako, da do takih anomalij ne bo prihajalo. Morda pa zaključim z enim vprašanjem varuhu, ker imate to možnost in to pristojnost. Ali ste že kdaj predlagali predsednikom sodišč službeni nadzor nad delom sodnikov? Jaz mislim, da vi lahko kar uporabite ta ta instrument, ne se ga bati uporabiti, ker vas vidim kot pogumnega človeka, tistega, ki se zaveda svojih pristojnosti in svojega pomena in ščiti najranljivejše in pred sodiščem smo vsi, lahko rečem, tudi bolj bolj kot ne brez moči, prepuščeni v odločanje o naši pravici oziroma krivici. Spoštovani varuh, sodelavka, vse priznanje za vaše delo, ostanite še naprej tako pokončni

je vzel tudi eno od mojih misli za izhodišče glede Zakona o Vladi, ampak mogoče samo za pojasnilo. Moja smer je bila osredotočena predvsem v to, da je Zakon o Vladi seveda spremenil na posameznih ministrstvih nekatera delovna področja in pri priporočilih Varuha seveda to ni bilo vedno upoštevano, kar je seveda logično glede na to, da so se nanašala tudi na predhodno obdobje. Moje besede so se nanašale predvsem na to, da bo v prihodnje tudi v priporočilu Varuha treba to dejstvo glede različne razdelitve posameznih področij po resorjih seveda tudi upoštevati. Bi pa dodal to, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, ko ste omenili, da ni dovolj samo izražena želja, pač pa tudi akcija, načrt in pa, kar je zelo pomembno, sredstva, se pravi povedati, od kod se bodo črpala sredstva za realizacijo posameznih sklepov, kar je seveda bistvo. Bistvo je to, da ima Republika Slovenija proračun, znotraj katerega lahko uresničuje svoje naloge, svoje pristojnosti, svoje prioritete, da pa včasih tudi zaradi različnih razlogov vse tisto, kar bi želeli narediti, tudi v obliki investicij, tudi v načinu uresničevanja vseh različnih predlogov in priporočil, ki jih navaja Varuh v določenem časovnem obdobju, tudi zaradi omejitev pri finančni konstrukciji ni vedno mogoče, tako pri dostopnosti invalidov, pri dostopu do različnih stavb, ki so v javni uporabi, kar bi si seveda vsi želeli. Tudi glede kliničnih psihologov, kar se vsi zavedamo, da je izjemno velik problem. Tudi na sodiščih imamo pri

pripravljenosti kadra, da sodeluje. Tukaj so pa seveda potrebni vzvodi in zopet trčimo na problem finančnih virov. Spoštovana predsednica komisije za peticije je omenila tudi pravosodne policiste, kar je izjemno pomembna tematika, na katero opozarjamo že dalj časa, na neustrezen položaj pravosodnih policistov, kar lahko pripelje tudi do vprašanja varnosti v smislu zagotavljanja ustreznih protokolov pri spremljanju obsojencev na obravnave in vsega ostalega, kar seveda sodi zraven. To so vprašanja, ki so vsa izjemno pomembna in katerih pomena se seveda globoko zavedamo. Vedno pa lahko poudarimo, da prej vselej trčimo tudi na ta finančni okvir, o katerem zelo radi govorimo.

delu omejen in ni neskončen in mislim, da je to tudi dejstvo, ki se ga moramo zavedati pri branju in željah za uresničevanje vseh priporočil Varuha človekovih pravic. Smo pa seveda tudi mi izjemno spoštljivi do poročila Varuha in edino koordinacija je tista, ki poleg vseh ostalih predpogojev lahko zagotavlja, da bo ta koordinacija med priporočili in med realizacijo čim bolj uspešna. Strinjam z besedami spoštovanega poslanca, da je koordinacija tista magična beseda, ki tudi pri sodelovanju različnih ministrstev, različnih resorjev seveda predstavlja včasih tudi poseben izziv. Hvala.

osnovnega reka glede spoštovanja človekovih pravic, bi bilo jasno, da s pravicami pridejo tudi obveznosti. V polju človekovih pravic obveznosti izhajajo vedno iz osnovnega načela – če spoštujete druge, bodo tudi oni spoštovali vas. Če uresničujemo svoje pravice, poskušamo spoštovati tudi meje, kjer se začnejo pravice drugih. To pomeni, da nismo bistveno omejeni ali da so naše pravice manj pomembne, lahko pa poskušamo uravnotežiti svoje interese z interesi drugih, tako da vsakdo mirno uživa svoje pravice in jaz mislim, da bi bila potem tudi takšna poročila bistveno krajša. Glede na to, da je bilo lansko leto še vedno zaznanih 222 kršitev človekovih pravic, me pa tukaj najbolj zmotijo najbolj ranljive skupine, kot so otroci,

Posebej me tu mogoče zmoti tudi to, da še ni urejena otroška asistenca, kot bi morala biti, to pomeni za otroke s posebnimi potrebami.

letno poročilo Varuha človekovih pravic, oziroma se nekje ne realizirajo stalne naloge določenih ministrstev.

lokalna skupnost ni sprejela, čeprav ti pacienti oziroma invalidi niso moteči za neko lokalno območje oziroma okolje. Potem ostaja še stalen problem dostopnosti invalidov do socialnovarstvenih centrov, potem dostopnost do sodišč, tukaj gre za raznorazne klančine in podobne zadeve. In tukaj me zmoti, da tudi do zdaj nekatere vlade, tudi sedanja, Varuhu

Potem me pa mogoče na osmi strani tega poročila ali pa skrajšanega poročila [moti], da otroci z avtizmom niso vključeni recimo v glasbene šole, ker se pač glasbene šole nekako ukvarjajo le s talentiranimi in tistimi, ki imajo posluh, v tem

torej tudi dolgotrajni sodni postopki, v katere so vključeni otroci, prej zaključijo ali pa da imajo pri tem prednost. Otroci se ne bi smeli srečevati z velikimi stiskami in posledicami revščine, socialne izključenosti, medvrstniškega nasilja, tako fizičnega kot spletnega. da bi se hitreje reševala dolgotrajna rejništva in številne težave, ki pač spremljajo otroke tudi pri tem medvrstniškem nasilju, ki pa je v zadnjem času kar v porastu. Potem je bilo omenjeno tudi, da bi bila dobra popotnica in nujna medgeneracijska solidarna pomoč, sožitje med različnimi generacijami. Tukaj bi morali več narediti že v osnovnih šolah, tako da bi se tudi že tam otroci srečevali s temi medgeneracijskimi potrebami in solidarnostjo moderne družbe, bi generacije nekako poučili, da pač moramo živeti skupaj in si deliti določene težave in bi potem to nekako vodilo v boljšo prihodnost. bilo mogoče še dobro omeniti tudi to, da če bi bila ta solidarnost in medgeneracijska pomoč bistveno na višji ravni, bi mogoče tudi ljudje ostajali doma in bi manj potrebovali dolgotrajno oskrbo.

da jo dokonča približno samo 2 % otrok, da dejansko dialog med Romi, lokalno skupnostjo ter državo nekako ni rešen,

nekaterih zakonov, [zato si želim], da bi to problematiko na dolgi rok tudi rešili. Potem imamo področje tujcev in tukaj nekaj dolgotrajnih postopkov.

čeprav te poroke niso sklenjene na formalen način pred matičnim uradom oziroma pred sodišči, ampak je pa to sigurno prek rojstev, da otrok rodi otroka, in potem, ko se zakomplicira, pač pride do obveznih zdravljenj v bolnišnicah in se potem prek tega zazna ta problem znotraj teh skupin. Mogoče še tukaj tudi ukrepanje proti trgovini z ljudmi in pa zgodnja in pravočasna identifikacija, ki je ključnega pomena, ko gre za ranljive skupine, predvsem mlajše populacije oziroma

proti nasilju za štirimi stenami. Vemo, da imamo še stalno velik procent tega nasilja in da celo pride do nasilne smrti oziroma smrti žensk, lansko leto jih je bilo 12, letos že 13. Temu je treba nameniti več pozornosti, ne kot opozarjanje in priporočila, ampak da vsa ministrstva, ki se s tem ukvarjajo, dejansko izvajajo svoje stalne naloge.

tak problem oziroma trgovanje z otroki že pri samem rojstvu v bolnišnicah, kar je gospa omenila, da se je dogajalo v 70. letih prejšnjega stoletja. Kot sem omenil, dejansko v priporočilu za naslednje leto omenjate veliko teh ministrstev, ki morajo medsebojno sodelovati. Če bo to sodelovanje čim večje in čim bolj izvedljivo izvedljivo oziroma da bodo resno pristopili k tem problemom, ki so našteti in omenjeni v vašem poročilu, verjamem, da za to ni potrebnega posebnega poguma in odločnosti oziroma več odločnosti znotraj posameznih ministrstev, ker je to njihova osnovna naloga. Verjetno pa bo za to še potrebna kakšna pravna ureditev, to bo verjetno v kakšnem manjšem delu novelacija, ampak za

lepo pozdravljeni! Ja, vsakokratno, vsakoletno poročilo Varuha nalije čistega vina tudi politiki, samo vprašanje je, ali politika ta kozarec prime in pogleda, kaj je tisto, kar je notri, ali ga odloži na mizo in reče,

Dotaknilo se me je področje priporočil v zvezi z otroki s posebnimi potrebami, uvedba družinske asistence za otroke s posebnimi potrebami, povečanje števila ur delnega plačila za izgubljeni dohodek za nego otroka. Nekaj podobnega smo poslušali tudi 14 dni nazaj, ko smo imeli pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji in kjer so bili mladi borci

Potem lahko rečem nekaj glede priporočila v zvezi z otroki in mladostniki, kar se tiče pomanjkanja sodnih izvedencev v družinskih zadevah, pa to govorimo že pet, šest, da nimamo še niti usposobljenih sodnikov in vemo, kakšne težave smo imeli v preteklem letu z eno družino in enostavno se na tem področju ne premakne nikamor v korist otrok. priporočila za celostno področje izobraževanja, da bi se ustrezno uredil pregled šolskih torb, do česar je pristojno ministrstvo zavzelo stališče, da tega priporočila ne bo upoštevalo zaradi nestrinjanja.Kar se tiče medvrstniškega nasilja, nasilja mladih na spletu, seveda fizičnega in psihičnega nasilja, da ministrstvo za izobraževanje tukaj reče, da se z urejanjem tega področja zakonsko ne strinja. Zdi se mi, da smo imeli v Državnem zboru izjemno dobro sejo odbora za izobraževanje, kjer so strokovnjaki in ravnatelji povedali, kje imajo težave in kakšno je to nasilje, kjer so tudi pedopsihiatri govorili, kako pomembno je, da daš vedeti, da obstajajo v družbi, med mladimi neke norme, neka pravila in neke omejitve. Zato res obžalujem, da je pristop ministrstva … Takrat je reklo, da bodo to upoštevali v pripravi bele knjige. Veliko besed je bilo rečenih, da bodo preučili to področje, zdaj pa tukaj v vašem poročilu zaznam, da ni tako. da ni tako. Kar se tiče ustrezne zagotovitve šolske prehrane. Strinjam se, veliko staršev je primoranih, da se mogoče temu odpovejo, zato ker šolski avtobus prehitro odpelje. Tudi na to opozarjate. Ne znam si predstavljati, kaj bo pomenila napoved ukinitve brezplačnega vrtca za drugega otroka. Mislim, da to ne gre nikamor ali pa ne gre v dobro otrok in družin. Priporočila na področju zdravstvenega varstva – pedopsihiatrija. Že leta 2016 je bilo dano priporočilo, da se zakonsko uredi opravljanje psihoterapevtskih storitev. Še vedno ga ni. Imeli smo hearing ministrice, kjer je rekla, da tega področja sicer ne pozna najboljše. Pravijo, da je zakon pripravljen na ministrstvu, se pravi, da bomo še naprej čakali. Pomanjkanje kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. V času protikoronskih paketov smo rekli, da se bo dalo 20 dodatnih izobraževanj za klinične psihologe Ne vem, če podatek drži, nisem ga uspela preveriti, ampak letos jih je bilo razpisanih samo šest, kljub temu, da je trenutna čakalna doba za specialistične ambulante za otroško in mladinsko psihoterapijo 360 dni in za specialistično ambulanto za klinično psihologijo 330 dni, se pravi, da mladi z različnimi motnjami, ki potrebujejo pomoč, čakajo skoraj eno leto, da pridejo do te pomoči. To v razmerah, v katerih je porast te anksioznosti, zagotovo ni spodbudno. In seveda upam, da bodo ta vaša priporočila na ministrstvih vzeli zares. Veliko je tudi pripomb na osebno asistenco,

Hvala lepa za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Mogoče par stavkov v uvodu. Kot vidim, tukaj zdaj ni Poslanske skupine Levica, ni nobenega ministra iz kvote Levica, pa če beremo poročilo Varuha človekovih pravic in tudi poslušamo razprave, so glavni problemi pravzaprav na področju dela, sociale.

zboru kažejo kot največji zagovorniki človekovih pravic, pravic marginalnih skupin, invalidov, delavcev in tako dalje, ampak danes, ko imamo to poročilo, nikogar od teh ni tukaj, da bi kaj povedal o tem, zakaj kakšnih stvari ni realiziral, vidimo celo, da so v proračunih za naslednji leti pravzaprav te pravice še dodatno prikrajšane, tudi po finančni plati. Če je neka stranka vladna stranka, potem se mora zavedati, da se ti problemi, o katerih govorimo

Tu se kaže pravzaprav vsa ta dvoličnost med pristopom stranke, kadar je v opoziciji, in stranke, kadar je v koaliciji, ko je popolnoma nesposobna urediti temeljne stvari. Ne samo, da jih ni sposobna urediti, celo poslabšuje stanje na področjih, na katere je bilo opozorjeno. To se mi zelo velik problem, pa naj gre to za vprašanje dolgotrajne oskrbe, naj gre to za vprašanje osebne asistence, naj gre to za vprašanje domov starejših in tako naprej. Niti eden Niti eden od teh problemov, s katerim se srečujemo sicer v družbi že desetletja in niso povezani samo s poročilom Varuha, se ne rešuje v tem mandatu, pa ima resor stranka, ki ima polna usta te sociale. Jaz se sicer, spoštovani varuh, ne bom dotikal nekaterih stvari, na katere bodo opozorili kolegi, ki tudi izhajajo iz vašega poročila, bom pa opozoril na nekatere stvari, po katerih pravzaprav odstopamo od drugih držav v soseščini. Eno tako področje so razlaščenci, ki so bili razlaščeni v bančni luknji. Na isti način, kot je bila leta 2013 in deloma 2014 izpeljana razlastitev delničarjev in lastnikov podrejencev v Sloveniji, je bila izvršena tudi razlastitev v Španiji, na Nizozemskem in tudi v Avstriji. Na Nizozemskem in v Španiji so še isto leto vse razlaščence poplačali v nominalnem znesku razlastitve in jim dali obresti, nekateri celo zamudne, Avstrija je to izpeljala leta 2016. V Sloveniji smo zdaj na koncu leta 2023 in ta problem ni rešen. Vlada je sicer pripravila nek zakon, ki je padel na Ustavnem sodišču, v celoti, zdaj se pripravlja drugi, ki je tudi problem, in sicer, breme dokazovanja je na razlaščencih, ne na upravičenosti vlade, ob tem, da naj bi, kot beremo tisti zakon, razlaščenci dokazovali, da so bili manj prikrajšani pri razlastitvi, kot bi bili, če bi šle banke v stečaj. To je nora določba. In pri nas recimo Vlada dela čisto vse, da teh pravic ne bi poplačala. Države razvitega sveta severno od Karavank so to storile,

ljudi, ki so bili pomorjeni po vojni. Tam je na tisoče ljudi, za katere niso izdani mrliški listi. Jaz mislim, da bi se moral temu področju ali pa tej zadevi Varuh posebej posvetiti in izdati neko posebno poročilo. Ta problem ni nov, s tem so se ukvarjali tudi varuhi pred vami,

Predlagam, da to pooblastilo izkoristite in se posvetite tej zadevi in daste tistim slovenskim družinam, ki jih je to doletelo, [možnost], da pridejo do mrliških listov, da izvedo, kje je bil njihov sorodnik umorjen, kako je bil umorjen in tako naprej. Skratka, pred

tudi ni novo, so ukradeni otroci v bolnicah, v porodnišnicah. To niso izgubljeni otroci, to so ukradeni otroci. Primere poznate, obrnili so se tudi na vas, in in jaz mislim, da bi se morali v skladu s pooblastilom, ki ga vam daje tudi zakon, da lahko teme obravnavate tudi sami, na svojo pobudo in širše, tej nalogi zelo posvetiti. V Sloveniji je zaenkrat znanih nekaj deset primerov, dogajajo se tudi zdaj v novejšem času, ne samo pred letom 1990, in jaz mislim, da bi bilo prav, da se te stvari razčistijo, ker tu je cel kup nejasnih stvari v porodnišnicah, na uradih, na matičnih uradih, pri socialnih zadevah in tako naprej.

V zadnjem času spremljamo podatke o enormnem naraščanju kaznivih dejanj na območju Ljubljane. Uradni organi te evidence ne vodijo oziroma tudi težko pridemo do sporočil. Prej vemo, kaj se je zgodilo v Amsterdamu, Bruslju, Gazi in tako naprej, kot kaj se je zgodilo na železniški postaji v Ljubljani. Po teden dni ni teh informacij, da je prišlo do kaznivega dejanja tujca zoper telo ali pa spolni napad in tako naprej. Jaz mislim, da bi morali glede te teme, tudi z vidika nas državljanov, kajti za tujce veljajo enaka pravila kot za nas, voditi evidence, zadevo proučiti, seznaniti javnost, zahtevati organov države, da na tem področju naredijo nekaj ustreznega. Ne moremo biti državljani prepuščeni sami sebi in, ne vem, hoditi oboroženi zvečer po mestu, da nas ne bo kdo napadel in tako naprej. Imamo pravico do dostojnega življenja, imamo pravico do varnega življenja, imamo pravico do svobodnega življenja in ni prav, da nas ogrožajo tisti, ki so prišli v državo po ilegalni poti,

In predlagam, da se tej temi, tudi z vidika državljanov, varstva državljanov, naših državljanskih pravic, tudi posvetite. Če se Če se temu ne bi posvetili, mislim, da bi bilo to kar problematično, da ne bo odziva tudi s kakšnim posebnim poročilom. Na koncu bi pa samo še spomnil na to, da se odločbe Ustavnega sodišča realizirajo strašno počasi. Zakaj se to dogaja? V čem je problem? Koalicija ima v koalicijski pogodbi zapisano, da boste te ustavne odločbe rešili nemudoma, ne glede na to, ali se z njimi strinjate ali ne,

če je to dala v koalicijsko pogodbo, če se hoče pokazati s tem, da to spoštuje, potem ne more naraščati število nerealiziranih ustavnih odločb, kar se zdaj dogaja.

ampak da se temu posebej posvetite in na svojih koalicijskih sestankih pač to temo odprete, sforsirate. Dobro bi bilo, da bi tudi komisija za peticije v Državnem zboru, ko obravnava določene teme ali pa stvari, sprejela kakšna priporočila za Varuha. Mislim, da s tem ne bi nič odstopali od prakse, ne samo da opozarjamo tukaj v Državnem zboru, kaj bi bilo treba storiti, ampak da bi tudi komisija formalno sprejela kakšna priporočila

Hvala lepa. Besedo ima kolega Andrej Hoivik. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovani varuh človekovih pravic! Najprej hvala za vašo uvodno predstavitev, kjer ste nanizali dejstva, ki se jih je dotaknil vaš resor. Tudi vaši namestniki so zagotovo imeli veliko dela glede na leto 2022, ki ga je zaznamovalo veliko volitev in nenazadnje tudi sprememba oblasti. Sami ste dejali, da je bilo na vašo pobudo začetih, če se ne motim, 27 postopkov, in tako, kot je povedal kolega Tanko, sem tudi sam z zanimanjem prebral ves krovni zakon. Torej, 6. člen res pravi, da so državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil dolžni na vašo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije v njihovi pristojnosti, ne glede na stopnjo zaupnosti, in vam omogočiti izvedbo preiskave. Pravzaprav tudi vaš krovni zakon spodbuja, da čim več postopkov pričnete sami. Na komisiji sem izpostavil dolgoletno spremljanje

volilnih okrajev oziroma niti ne volilnih okrajev, volišč v volilnih okrajih. Zdi se mi, da so volitve tista človekova pravica, tako aktivna kot pasivna, ki pravzaprav potem pelje

bolj kooperativno in pravzaprav na tem mestu pozdravljam izjavo predsednika Vlade, ki je dejal, da je v kriznih časih bolje imeti manj ministrstev, tako da če bo prišla

v letu 2023 in tudi 2024, ko bodo nove volitve, torej evropske, opredelite in da preverite tudi na vašem uradu to statistiko ukinjanja volišč. V naši stranki smo pogledali statistiko zadnjih desetih let, sicer razumemo, da imajo seveda invalidi in jim mora biti ta omogočena, da gredo na volišča in zato naj bi se ukinilo ta volišča ali pa prestavljalo, vendar ne smemo pozabiti, da se številka ne sme zmanjševati. Zdi se mi, da morajo imeti

bom rekel, protestirali ali pa krivili aktualno oblast za situacije. Čeprav pri tej vladi sami zdaj opažamo, kako je to levosredinska oziroma leva vlada, hkrati v nasprotju s samo s seboj. Govorimo seveda na primer o zamrznitvi socialnih transferjev, ki bo zagotovo tudi omenjena, če bo do tega prišlo, v poročilu, ki ga bomo obravnavali potem leta 2025, ko bomo govorili o kršenju človekovih pravic iz leta 2024. Še za zaključek. Želim vam uspešno delo še naprej. Bodite tako dosledni tudi v letu 2023. Kljub vsemu si želim tudi s strani sebe, da bi bila ta poročila malo krajša, to pomeni, da bi uspela ministrstva ne glede na to, katera vlada je, realizirati vaša priporočila. Hkrati pa tudi upam, da boste prisluhnili našim konstruktivnim predlogom in da bo do rešitev prišlo, kajti te rešitve bodo dobre za ljudi, dobre za našo državo. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Ne razumite narobe, ampak imam danes občutek, da je ravno te točke dnevnega reda najbolj vesela koalicija, in sem vam na nek način, varuh človekovih pravic, zelo hvaležen, da je ta točka uvrščena ravno na to sejo, lahko bi bila tudi na katero drugo, če pa ne bi bila uvrščena na to sejo, pa bi bili priča najkrajši seji Državnega zbora v zgodovini oziroma vsaj eni najkrajših. Po tej točki je še ena zelo kratka točka in ta seja se bo zaključila že v sredo, čeprav bi, roko na srce, morala trajati cel teden. Ampak glede na to, da ni neke zakonodaje, ki bi jo sprejemali, se koalicija veseli, da obravnavamo to točko dnevnega reda. Ne razumite narobe, sem rekel na začetku, da ne bom narobe razumljen. Varuh človekovih pravic je izpostavil, da je bilo v lanskem letu 222 kršitev, v poročilu pa navaja tudi 83 novih priporočil. Tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, je to zato se na nek način tudi ne čudim, da danes ni prisotnega ministra za delo Luka Mesca, ki bi moral sedeti [tu], mislim, da bi tudi v skladu z 272. členom Poslovnika moral minister tukaj sedeti, ampak ga ni na praktično noben odbor za delo, kaj šele da bi prišel na sejo Državnega zbora. Pa bi tukaj moral sedeti, zaradi tega ker se največ kršitev nanaša ravno na njega, na ministrstvo za delo. Pri vsem tem je mogoče malo čudno, da je poslanka Sukičeva prej v stališču povedala, da priporočila v celoti podpira, podpira nedelo svojega strankarskega ministra Luka Mesca. Nekatera priporočila, to je zaskrbljujoče, že več let neupoštevana, nekatera tudi 10 let in več, in od 25 priporočil, ki ste jih naslovili na Vlado Republike Slovenije, je bilo 10 zavrnjenih, osem tistih, ki se nanašajo na pravice invalidov. Res zelo zaskrbljujoče. Opravičujem se za izraz, ampak spoštovani voditelji, koalicija, vlada, džabe so vam čisto vse besede, Varuh človekovih pravic vam je nalil čistega vina, postavil vam je ogledalo, ogledalo današnje družbe. Danes pa v tem hramu demokracije poslušamo neke lepe besede koalicijskih poslancev o ranljivih skupinah, o naših ranljivih državljanih. Tako daleč gre, da s svojimi razpravami, s stališči pozivate ministra, pričakujete, da bo ministrstvo uredilo neko področje. saj imate škarje in platno v rokah, naredite. Za govornico pa govorite neke lepe stvari. Imate škarje in platno v rokah in lahko delate. Menim, da je vse skupaj ena predstava za javnost, in sporočam vam, dajte delati. Govora je bilo o družinskih zdravnikih v smislu, pomanjkanje družinskih zdravnikov je, sami pa po drugi strani, tisto, česar ljudje ne vidijo, že od same osamosvojitve dalje podpirajo takšen sistem, ki lobije postavlja na prvo mesto, paciente pa na zadnjega. Se pravi, besede nekako ne gredo skupaj. Potem pa se človek vpraša, kaj bi moral nekdo v tej državi narediti, tudi recimo vi kot varuh človekovih pravic, da do tega ne bi več prihajalo. Ker sem prepričan, da bomo pri naslednjem poročilu drugo leto spet na istem. Nekaj novih priporočil, nekaj starih, spet se bo preneslo za eno leto [tista], ki še niso odpravljena. Ves čas razmišljam, kaj bi morali narediti, kaj bi jaz, recimo če bi jaz bil varuh, naredil, da se vse te kršitve ne bi ponavljale. Mislim, da je potrebno v tej državi narediti nek seznam in na ta seznam z imeni in priimki napisati, kdo je za neko stanje odgovoren, se pravi, minister ta pa ta ni uredil tega in tega, in to javno objaviti na neko stran, da bodo imeli ljudje do tega dostop, in potem izvajati nek pritisk. Luka Mesec ni poskrbel za naše invalide, ne vem, za to področje, In da se izvaja nek pritisk. Mogoče bomo na ta način prisilili zakonodajalca oziroma vlado, da bo začela neke stvari pa reševati. Ker drugo leto bo zgodba ista, kakršna je zdaj. Ker to se ponavlja iz leta v leto, neke kršitve se ponavljajo iz leta v leto in se ne rešujejo.

izpostavljati njegova ime in priimek. Kdaj bodo starši otrok s posebnimi potrebami dobili pomoč tretje osebe? Kdo je odgovoren za to? Zakaj se tega ne reši? Kršene so pravice. Z imeni in priimki funkcionarje izpostavljati, kdo nosi odgovornost. Zakaj se moramo s tem vprašanjem sploh ukvarjati? Ali ni logično, da bomo mi kot zdravi posamezniki poskrbeli za nekoga, ki te sreče v življenju nima? Enostavno. In se te pravice iz leta v leto nonstop kršijo. ker imam zelo malo časa, ker želim še nekaj časa privarčevati tudi svoji poslanski kolegici, ki bo govorila o romski problematiki. Želim, da posebno skrb, spoštovani varuh človekovih pravic, poleg invalidom, otrokom s posebnimi potrebami namenite pacientom, ki nedopustno čakajo v čakalnih vrstah zaradi pokvarjenega, gnilega zdravstvenega sistema, ki ga imamo in se ni spremenil od osamosvojitve do danes. Ljudje umirajo. Se pravi, da posvečate več pozornosti tudi temu. Kanal C0, ogrožena je čista pitna voda za 330 tisoč ljudi. To vodo pijete tudi vi, spoštovani varuh. Tukaj morate biti bolj glasni, bolj opozarjati. Odzvala se je predsednica države, še vi se, prosim, odzovite. Ukradeni otroci. Bodite njihov glas, zaščitite otroke, zaščitite starše teh ukradenih otrok.

Odločno se postavite na stran žrtev poplav, tudi tukaj so kršene pravice. Starši dveh ali več otrok bodo zdaj tudi kaznovani, morali bodo plačati vrtec, ki ga do zdaj za drugega ali vsakega nadaljnjega otroka niso. Tudi tukaj pričakujem vaš glas. Naj vam te energije, te volje ne zmanjka v korist

Spoštovane poslanke, spoštovana predsednica, spoštovani varuh! Odgovorila bi na nekaj izpostavljenih problemov. Tudi sama se še osebno zahvaljujem varuhu za izjemno izčrpno mnenje in njegovo predstavitev, bi pa odgovorila na nekaj stvari, ki so bile izpostavljene. Najprej glede izvedencev klinične psihologije in težav v sodnih postopkih zaradi tega. To je področje, ki je bilo zanemarjano desetletja, če ne več. Težko država v enem letu dobi naenkrat sto novih specialistov klinične psihologije ali pa pedopsihiatrov,

kot s predstavniki klinične psihologije, pedopsihiatri in psihiatri in iščemo rešitve, ki bi v tem vmesnem času, dokler ne bomo imeli novih specialistov klinične psihologije in potem tudi izvedencev kajti moramo se zavedati, specializacija kliničnega psihologa traja pet let in potem seveda ni že takoj naslednji dan usposobljen za izvedenca klinične psihologije, vendarle si želimo, da so to največji strokovnjaki, ki delajo v najbolj zahtevnih sodnih postopkih v zvezi z razvezami. V tem času, v obdobju od februarja, ko sem sama nastopila funkcijo, mislim, da smo pridobili kar nekaj novih izvedencev s tega področja, ustvarili smo bazen. Intenzivno sodelujemo tako z njimi kot s sodniki. Prav tako smo izvedli – ker je bilo omenjeno, da sodniki s področja družinskih sporov niso zadosti usposobljeni – prav mesec dni nazaj so bile intenzivne delavnice na področju družinskega sodstva, kjer so se usposabljali tako strokovni sodelavci centrov za socialno delo kot kliničnih psihologov, psihiatrov, sodnikov in tako naprej. Sodelujejo pa tudi predstavniki Odvetniške zbornice na teh izobraževanjih, tako da smo v bistvu v to področje res resno zagrizli. glede dostopnosti za invalide. Nedavno tega so bila sodišča primer dobre prakse, kjer so bile te stvari urejene. V lanskem letu smo izboljšali dostopnost pri zaporih. Tam, kjer pri sodiščih še ni urejenih dostopov za invalide, pa teh sodišč je vedno manj, pa je seveda težava, kjer gre za stavbe, ki so v povprečju stare 50, 60 let in so mnoge med njimi tudi zgodovinsko zaščitene in imamo seveda s tem posebne težave, kako to umestiti v prostor. Zdaj pa mogoče, ker ministra, pristojnega za delo, ni danes tukaj, so pa njegove sodelavke z ministrstva – ministra danes ni tukaj z vami zaradi tega, ker je na pogajanjih s socialnimi partnerji v zvezi z Zakonom o delovnih razmerjih. Bila sem seznanjena, da so včeraj pogajanja potekala do enih zjutraj in so se danes ob osmih nadaljevala. V imenu ministrstva, pristojnega za delo, lahko povem, da samo še dve enoti od 63 enot centrov za socialno delo nista dostopni za invalide in na tem trdo delajo. V javni razpravi je tudi novela Zakona o osebni asistenci in se čas za javno razpravo podaljšuje, kar je tudi sam Varuh predlagal, in se potem ta priporočila, ki jih je dal Varuh, po informacijah sodelavcev z ministrstva, pristojnega za delo, prav tako v predlogu naslavljajo, te težave. Prav tako je bila sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki prinaša določene izboljšave za vdove in vdovce. Tako zagotavlja vdovsko pokojnino, saj so poleg invalidskih upokojencev ena najbolj ranljivih skupin in se bo njihov položaj urejal v okviru reforme. To je to. Hvala. Mikrofon, gospa sekretarka. K besedi se je sicer želel prijaviti tudi gospod predstavnik Ministrstva za zdravje, ampak žal niste bili prijavljeni v imenu v imenu Vlade kot tisti, ki lahko odgovorite. Kljub temu se bom kot predsedujoča odločila, da vam dam besedo, zato ker se je potrebno vseeno odzvati na mnoge navedbe. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi se odzval samo na eno tezo, ki je bila tukaj slišana. Odzval bi se v imenu vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki so del zdravstvenega sistema. Bilo je rečeno: pokvarjen, gnil zdravstveni sistem. Spoštovane poslanke in poslanci, slovenski zdravstveni sistem ni pokvarjen in gnil. Slovenski zdravstveni sistem se po primerjalnih podatkih uvršča sorazmerno visoko in glede na delež bruto družbenega proizvoda, ki ga zagotavljamo za zdravstvo, še bistveno bolj visoko, kot bi se sicer. Mislim, da je nujno tukaj, tudi v tem domu demokracije, upoštevati nek spoštljiv odnos do tistih, ki so slovensko zdravstvo, predvsem zdravstveni delavci in sodelavci. Hvala lepa.

zasedbo s strani vlade. Predhodnica s strani Ministrstva za pravosodje se mi je prav zasmilila, ker je morala govoriti v imenu drugega, pristojnega ministrstva. Vsi ministri imajo tudi državne sekretarje, zato bi nekako tudi pričakovala, da bi se nekdo od državnih sekretarjev lahko udeležil. Vem, da so tudi bolezni in vse ostale stvari, ampak nekako verjamem, da bi se dalo zagotoviti predstavnike ustreznih ministrstev tukaj. Vesela sem, predsedujoča, da ste dali besedo tudi predstavniku Ministrstva za zdravje, kajti sama menim, da bi danes lahko vsi predstavniki Vlade, na katere se nanaša to poročilo, odgovarjali in tudi, bom rekla, zagovarjali svoj odziv, ki so ga dali na to odzivno poročilo. Najprej pa naj povem, da se vam iskreno zahvaljujem, spoštovani varuh, za vašo res obsežno gradivo, ki ste nam ga predstavili in nam poslankam in poslancem ter tudi vladi predstavlja ogledalo. In kot navajate tudi letos, bom citirala ta vaš del, je »odnos družbe do najbolj ranljivih njeno najboljše ogledalo sami sebi«. Spoštovane kolegice, kolegi, predstavniki Vlade, nad tem se moramo vsi skupaj res zamisliti. Odnos družbe in države se kaže z našimi odločitvami, ki jih sprejemamo in ki jih tudi ne sprejemamo. To poročilo odraža mnenje oziroma delovanje dveh vlad, to je treba poudariti. Ni to ta samo vlada, ki sedaj deluje, ampak je bila še ena prejšnja vlada. Res velikokrat s svojimi odločitvami, ki so lahko tudi premalo premišljene, posegamo v življenje naših državljank in državljanov.

nekatera že spodbudna, potem spet malo manj spodbudna, in glede na to, da smo preživeli ta covid, ki je bil res neugoden in so bile neugodne razmere, sem upala, da bo to poročilo malce bolj spodbudno, pa vendar smo se ponovno soočili z novimi izzivi. In kot je varuh v uvodu povedal, da postajamo vse bolj nestrpni in neobčutljivi za druge, je zame izjemno izjemno skrb vzbujajoča ugotovitev. Sicer to sovpada z življenjem socialnega standarda pri večini državljank in državljanov, pa naj se na tem mestu dotaknem revščine. Ta revščina je res skrb vzbujajoča in tveganje revščine se ponovno dviguje. Ko sem že pred leti mislila, končno se stanje izboljšuje, smo lani beležili 12,1-odstotno tveganje tveganje revščine in se je v primerjavi z letom poprej dvignilo za 0,4 odstotne točke. V Sloveniji živi več kot 251 tisoč prebivalcev pod pragom revščine. revščine. Ne sliši se sicer ta odstotni delež, na katerega sem opozorila, toliko, ampak to je 8 tisoč več državljank in državljanov, ki v letu 2022 živijo pod pragom revščine, v primerjavi z letom 2021. Še slabši položaj pa zasledimo pri socialni izključenosti, ki pa je seveda širši položaj, ki doleti ljudi, ki so resno tudi materialno prikrajšani in živijo tudi v gospodinjstvih z izjemno nizko delovno intenzivnostjo. Izpostavljenih je bilo približno 276 tisoč prebivalcev. To so skrb vzbujajoči podatki. podatki. Ta podatek bi lahko bil še slabši, če Vlada v preteklem letu ne bi omejila cen električne energije, cen naftnih derivatov, pa tudi zamrznila cene premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Marsikdaj se v poslanskih pisarnah ljudje sprašujejo oziroma ko prihajajo, opisujejo svoje življenje, sprašujejo, kako živeti. tukaj smo res mi, da poskušamo narediti njim čim boljše življenje, da jim zagotovimo mirnost in tudi izboljšamo njihov življenjski standard. Kaj je pa še bolj skrb vzbujajoče? Iz poročila izhaja, pa tudi sama sem se na terenu soočila s pogovori med mladostniki, predvsem otroki iz osnovne šole, osmi in deveti razred, predvsem fantje, ko gredo po šolsko kosilo, ki je velikokrat edini obrok, dobijo zgolj, bom rekla, okrnjen obrok, ki je za njih bistveno premajhen. Na to tudi opozarja Varuh v svojem poročilu, da se je nanj obrnil eden izmed otrok, ampak jaz sama vem, da je teh otrok veliko. Kajti šole so začele v preteklem letu, pa saj že kar nekaj let nazaj, zmanjševati obroke obrazložitvijo, da obroke zmanjšujejo, ker pač določeni otroci neodgovorno ravnajo s hrano. Kajti ne pojedo vsega in hrana se zavrača. Jaz to razumem, bom rekla, pol klobase premalo, mu je potrebno zagotoviti še več. Tukaj res apeliram na šole, da poskušajo otrokom zagotoviti res res ustrezno količino obroka, za tiste otroke, ki res pojedo vso hrano. Kajti fant, 14, 15 let oziroma 13, 15 let, že poje včasih skoraj več kot odrasla odrasla oseba. Tako da tukaj so apeli in tukaj so apeli Varuha res na pravem mestu. mestu. Moram reči, da sem bila zaskrbljena pri uvodni obrazložitvi in tudi branju tega 28. rednega poročila, ko v bistvu Varuh navaja neodzivnost in arogantnost javnih uslužbencev. Javni uslužbenci so v službi ljudi, te arogance ne bi smelo biti. Pa naj bo še tako hudo, ko se soočiš s kakšnim primerom kot javni uslužbenec, arogance ne sme biti. To mi je res nepojmljivo. Še bolj nepojmljivo je tudi to, da sedem let ni odzivov, tako na področju kulture, kot je bilo slišati. Pa tudi to, da sto preteklih poročil ni bilo odpravljenih 10 let. Pa ljubi bog, kje mi živimo? Res se sprašujem. V bistvu so dejansko utemeljeni razlogi, ko navajate, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve imelo negativen odziv na poročilo. Od 10 je bilo osem zavrnjenih, od 10 poročil je ministrstvo za delo zavrnilo osem poročil, pa vemo, da sta zdaj ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dve ločeni ministrstvi, ampak kljub temu, tu govorimo o poročilu iz leta 2022. Potrebno je v bistvu upariti obe ministrstvi. Zavračanje osmih poročil je meni nepojmljivo. Glede na to, da se ukvarjam z zdravstvom že kar nekaj časa, ne bom rekla tako, kot je rekel kolega pred mano, pa vendar, dostopnost zdravstvenih storitev se zmanjšuje, za marsikaterega je že to po vsej verjetnosti privilegij. Čakalne dobe kljub vsemu, kar pač namenjamo, ukrepe takšne in drugačne, še ne prinašajo tistih učinkov, ki si jih vsi skupaj želimo – skrajšati. Čakalne vrste so izjemno pomembne.

ampak tukaj nam primanjkuje družinskih zdravnikov, kar seveda je rakrana našega zdravstvenega sistema, in morali bomo narediti vse korake, da bomo zadržali čim več usposobljenih ljudi, zdravnikov v Sloveniji, in tudi privabiti tuje zdravnike, ki bi delovali pri nas. Tako bomo lahko našo starajočo se družbo zdravili naprej in ji in ji nudili vso zdravstveno oskrbo. Seveda se število deficitarnih področij iz leta v leto tudi povečuje, tudi dostopnost do specialistov, čakalne dobe na tem področju so res res res res dolge. In če se dotaknem duševnega zdravja, o katerem že veliko veliko govorimo. Potrebno je Zakon o duševnem zdravju nadgraditi, tudi psihoterapevte je potrebno vključiti. Tukaj imamo kar veliko težav med kliničnimi psihoterapevti in temi, ki so opravljali določena izobraževanja, šolanje. Potrebujemo ki bo jasno določil, kdo lahko opravlja to storitev. Ministrica je zagotovila na hearingu, da bo stopila v te čevlje, da bo naredila red na tem področju, in tako pričakujem v najkrajšem možnem času, da bomo videli tudi ta zakon. Dotaknila bi se mogoče še nasilja v družini, na katerega tudi Varuh opozarja. Tukaj po vsej verjetnosti ni potrebno kaj dosti spreminjati zakonodaje, kajti imamo relativno dobro zakonodajo s področja nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Vendar moram reči, da tukaj zakonodaja sama niti ne zadošča, da bi se ta pojavnost zmanjšala. Potreben bo visoko usposobljen kader v različnih institucijah, ki jih zakonodaja vključuje, in da se s tem tudi zniža toleranca. Zakon že tako ali tako ne dopušča opravičevanja nasilja v družini zaradi potreb zasebnosti ali zaščite družine. In ja, spoštovane kolegice in kolegi, glede na to, da živimo v družbi, kjer visoko cenimo tradicionalne vrednote v družini, v kateri družina predstavlja enega izmed temeljnih in najpomembnejših stebrov življenja, je nujno, da se vsak izmed nas zaveda, da je nasilje v družini možno preprečiti s pravočasnim obveščanjem pristojnih organov. Velikokrat pa se mi zdi, da raje pogledamo stran, zamižimo in se ne vtikamo v zasebna življenja drugih. Pa vemo, zakaj je to tako, kajti v primeru prijave najprej tebe zaslišijo, potem pa se šele osredotočijo na tisto, na kar si opozarjal. Torej, imamo veliko ogromnega pasivnega opazovanja in tukaj se dotaknem tega, kar je v uvodu tudi varuh povedal. Zastavlja se mi vprašanje, ali res postajamo družba brez sočutja. Zato res tukaj apel, da naredimo vse, da vsako nasilje, pa naj bo to nasilje v družini, nad otroki, nad starejšimi, takrat ko ga zaznamo, takoj tudi prijavimo, da se te stvari več ne dogajajo. Veliko stvari je še povedati, vendar je časa izjemno malo. Varuh, kot neodvisna institucija me veseli, da izpostavljate tako težke primere, da se imajo posamezniki tudi kam obrniti po nasvet, tudi po pomoč. Na nas poslankah in poslancih in tudi vladi pa je, da poskušamo čim več

Hvala, predsedujoča. Spoštovani varuh človekovih pravic s sodelavci, predstavniki ministrstev, kolegice in kolegi! Naj uvodoma dva stavka kolegu Reberšku. Ta ne more iz tega svojega populizma

ti si rekel koaliciji: »Varuh človekovih pravic vam je nalil kozarec čistega vina.« Najmanj pol tega kozarca je nalil tudi vam. Pol leta v lanskem letu ste bili tudi vi na oblasti. Da ne bom omenil, da je bilo poročilo Varuha človekovih pravic za obdobje, ko ste vi vodili Vlado, še bistveno bolj kritično na marsikaterih področjih. To je eno. Drugo. Bojmo se takih enostavnih rešitev, kot jih predlaga kolega Reberšek: mi lahko danes kar na hitro zaključimo pa bodo vsa področja v tej državi, na katera opozarja Varuh, enostavno rešena, naredimo sezname ljudi, ki so na teh področjih, damo jih na javni linč pa bodo zadeve rešene. Ni tako enostavno, kolega Reberšek. Ni tako enostavno, nobeno od področij, ki jih omenja in je kritičen do njih Varuh človekovih pravic. Če začnem samo s področjem zdravstva, bom začel najprej s tem in me veseli, da je bil tudi odziv s strani predstavnika ministrstva okrog tega pokvarjenega, gnilega sistema. Ta pokvarjeni, gnili sistem smo soustvarjale vse koalicije v tej samostojni državi, odkar smo, in so se nakopičile zadeve ne tega mandata ne prejšnjega mandata, vseh vlad. Ker je bila odsotnost, nekih osnovnih zadev se v tej družbi na področju zdravstva nismo dogovorili, ne samo financiranja. Najprej normativi v zdravstvu. Dokler ne bomo v tej državi vedeli, koliko mora en zdravnik narediti v času svojega delovnega časa, se bomo težko pogovarjali o čem drugem. To je ena izmed rakran. Jaz sem trdno prepričan, da velika večina zdravnikov dela še vedno tudi, bi rekel, na ta etični pogon, da jim je pacient v prvi vrsti, ni pa vsem.

Težka problematika, močni lobiji, takšni ali drugačni, štiri milijarde pa pol denarja, kakor je hierarhija v zdravstvu, štiri milijarde pa pol je pa tudi interesov vseh tistih, ki so prisesani na ta javni denar.

Drugo. Če na kratko okrog tistih 222 kršitev, ki jih omenjate, človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa podatka, da jih je kar 47 od tega na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve

ista neodzivnost. Tisto, kar mi lahko naredimo, spoštovane kolegice in kolegi, je to – vsi smo v odborih. Jaz vem, kaj bom v naslednjem letu naredil oziroma sem tudi na tej seji, ko smo obravnavali poročilo Varuha človekovih pravic, predlagal, da nam na naslednji seji pripravijo poročilo o vseh odprtih zadevah, ki jih imajo na ministrstvu za delo. To bom naredil naslednje leto najmanj dvakrat,

kot se nam dogaja, ne vem, če kar nadaljujem okrog zakonodaje, dostopnost. En del poročila je tudi dostopnost invalidov do različnih, sodišča, centri za socialno delo, javni prevoz.

Kakor gre izven mandata neke vlade, se to kar prelaga na tistega, ko bo pač zadnji pa bo moral kakšno poročilo dati. Zato smo tudi pri tem neučinkoviti in manjkajo nam neke kontrolne točke pri teh dolgoročnih obveznostih. Drugo poglavje, ki ga odpirate, je tudi poglavje o osebni asistenci, okrog tega zmanjšanja dodeljenih ur. Jaz se bojim, da je pred nami kar težko obdobje glede na nov Zakon o osebni asistenci in informacije, ki krožijo, da se je ta zakon izrodil, bom povzel besede državnega sekretarja, da je v neprimernem obsegu in v neprimerni obliki.

te generacije, pričakovati, da bodo digitalno pismeni, da se morajo naročevati k zdravniku prek e-maila, prek ne vem kakšne spletne strani, pri generaciji, kjer je problem že tudi dvigniti denar na bankomatih. To je predvsem za mlajše. Nazadnje pa še krog nacionalne etnične skupine pa romske problematike. Dve zgodbi imamo, kar se tiče problematike Romov v Sloveniji, ena je relativno uspešna, na enem delu države pa zadev ne znamo urediti. Posledica je, nedavno, kakšen teden nazaj smo obravnavali en paket predlogov županov o posegih v socialne prejemke pa tisto, ampak jaz to njihovo gesto vidim bolj s tega vidika, da so že popolnoma nemočni. Ker kar delajo, nečesa ne delajo prav.

Ne moreš imeti na centrih za socialno delo, da ne upajo pisati odločb, da imajo varnostnike, da je, ne vem, v Kočevju doli kriminal, ki terorizira celo lokalno skupnost, pa niso uspešni. To pa je vprašanje, ki ga moramo nasloviti, da bomo našli enkrat končno rešitev. Ampak v Sloveniji imamo dve zgodbi. Preverimo, česa ne delamo v redu.